današnji dnevni red. Raspraviti ćemo: - Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2013. godini Izvješće je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Raspravu su proveli Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će izvješće obrazložiti zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije gospodina Jakša Puljiz. Izvolite. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici. Sukladno odredbi članka 38. Zakona o otocima Vlada Republike Hrvatske je obvezna izvijestiti jedanput godišnje Hrvatski sabor o učincima provedbe Zakona o otocima. Ovo Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima za 2013. prikazuje ulaganja državnih institucija i institucija javnog sektora koje su proračunskim sredstvima, odnosno vlastitim sredstvima sudjelovale u provedbi Zakona o otocima. Ulaganja su prikazana kroz direktna ulaganja bespovratnih sredstava državnoga proračuna i ulaganja putem kreditiranja, te ulaganja koja su se provodila u suradnji sa europskim financijskim institucijama. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o otocima na sjednici 9. listopada 2014. godine. U provedbi Zakona o otocima u 2013. godini proračunskim sredstvima odnosno vlastitim sredstvima sudjelovale su institucije državnog i javnog sektora sa ukupnim iznosom ulaganja od 1,4 milijarde kuna proračunskih sredstava i sredstava pravnih osoba od čega su milijardu i 48 milijuna kuna bila bespovratna sredstva, a 360 milijuna kuna ulaganja u obliku kreditiranja. Ovaj iznos je približan iznosu dosadašnjih godišnjih ulaganja koja su se kretala na razini od oko 1,5 milijardi kuna od 1999. godine pa nadalje. Najviši iznos bespovratnih sredstava u visini 348 milijuna kuna uložila je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, od čega je najviši iznos 325 milijuna kuna uložen sa posebne proračunske glave Agencije za obalni linijski pomorski promet za poticanje redovitih putničkih putničkih i brzobrodskih linija. Nadalje, temeljem odluke o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2013. godini dodijeljena su sredstva za sufinanciranje lučkim upravama i županijskim lučkim upravama u iznosu od 13,9 milijuna kuna. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je također provodilo aktivnosti unapređenja zračnog prometa na otocima u iznosu od 8,9 milijuna kuna i to kroz program razvoja sustava zračnog prometa što je obuhvaćalo ulaganja u razvoj i sigurnost otočnih zračnih luka, osiguranje sigurnosno-prometnih standarda, nabavu sigurnosne i zaštitne opreme, izradu dokumentacije, kao i izvođenje radova na infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvat putnika i zrakoplova. Drugi najviši pojedinačni iznos ulaganja u 2013. godini je iznos sredstava koji su uložile Hrvatske vode. Radi se o 214 milijuna kuna u 2013. godini, a koji je na hrvatskim otocima iskorišten u području korištenja i zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda i za navodnjavanje. Treći najveći iznos ulaganja u hrvatske otoke u 2013. godini izdvojilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u visini 101 milijun kuna, od čega se 74,4 milijuna kuna odnosi na bespovratna sredstva po sljedećim segmentima. Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, tzv. CEB 4 projekt, sufinanciranje javnim zajmom Razvojne banke Vijeća Europe, a obuhvaća 99 podprojekata kojima je predviđena modernizacija ruralnih područja izgradnjom komunalne i društvene infrastrukture na 39 hrvatskih otoka, uključujući i poluotok Pelješac. Zajmom se sufinanciraju ulaganja u primarnu vodoopskrbnu i odvodnu infrastrukturu na koje otpada 72% ukupnog procijenjenih troškova projekta, ali isto tako i na zdravstvene i obrazovne objekte te objekte socijalne skrbi. Ugovor o zajmu je potpisan 15. prosinca 2004., a na snazi je od 19. srpnja 2005. Rok za dovršetak ovog projekta je 31. prosinac 2015. godine. Ukupni iznos troškova ovoga projekta iznosi 386 milijuna kuna, a podijeljen je na ravnopravni udio od 50% odnosno 193,3 milijuna kuna bez PDV-a na Razvojnu banku Vijeća Europe i državni proračun Republike Hrvatske. Također u projektima sufinanciranim u okviru ovoga projekta sudjeluje i jedinice lokalne samouprave ovisno o svojim fiskalnim mogućnostima i ugovorenim postocima. Očekuje se da će navedena ulaganja pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju otoka, privući nove stanovnike te zaštititi okoliš. Putem projekta izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima u 2013. godini su realizirani projekti odvodnje te projekti gradnje, dogradnje i nadogradnje školskih objekata u ukupnom iznosu od 4,17 milijuna kuna. U komponentu obrazovanja je u 2013. godini putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice s pozicije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na područje otoka uloženo 1,6 milijuna kuna i to za dječje vrtiće u Korčuli i Smokvici na otoku Korčuli te za sportsku dvoranu na otoku Visu u Komiži. Osim kroz navedeni program sufinancirala se izrada projektne dokumentacije za školsku sportsku dvoranu u Loparu na otoku Rabu, izgradnja i opremanje sportske dvorane na Murteru, kao i radovi uređenja školske sportske dvorane u Veloj Luci na otoku Korčuli. Također osigurana su sredstva za izgradnju natkrivenog plivačkog bazena u Korčuli, kao i za dovršetak radova i uređenje okoliša, bazena u iznosu od milijun Realizacija projekta razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju, tzv. program EIB 3 također se financira s pozicije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Projekt je pokrenut 2012. godine te je kroz taj projekt ukupno sufinancirano 7 podprojekata na otocima. Cilj ovoga projekta je poboljšanje životnih uvjeta i standarda lokalnih zajednica na otocima u smislu podizanja kvalitete i dostupnosti komunalne, društvene, prometne i socijalne infrastrukture. Ugovor o financiranju je potpisan sa Europskom investicijskom bankom 15. rujna 2011. godine, a rok korištenja zajma je 30. srpnja 2015. godine, odnosno konačni završetak provedbeni aktivnosti 2016. godine. Projekt se uz kreditna sredstva Europske investicijske banke sufinancira sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i učešćem jedinica lokalne samouprave. Kroz ovaj projekt tijekom 2013. godine uvrštena su dva dodatna podprojekta: izgradnja dječjeg vrtića u Omišlju, rekonstrukcija doma kulture u Korčuli. Do kraja prosinca 2013. godine dovršena su dva podprojekta u Baškoj i Krku, a realizacija preostalih podprojekata je nastavljena tijekom 2014. godine. U 2013. godini ukupno na podprojekte kroz ovaj projekt ulaganja su iznosila 11,8 milijuna kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja također potpomaže razvoj otoka kroz dodjelu državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. U 2013. godini za tu je svrhu izdvojeno 8 milijuna kuna za 189 otočnih poslodavaca i 2471 djelatnika. Ova mjera se provodi sukladno odredbi članka 26. Zakona o otocima, a cilj joj je da se poslodavcima koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na otocima pomogne u poslovanju na način da se za svakog zaposlenog djelatnika sa prebivalištem na otoku daje iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće kod otoka prve skupine razvijenosti, odnosno pola tog iznosa kod otoka druge skupine razvijenosti. Time se financira dio troškova poslovanja, te se stvaraju uvjeti za očuvanje postojećih radnih mjesta. Do kraja 2013. godine ukupno je bilo provedeno 8 javnih poziva. Ukupno je u proteklih 8 godina na pozive se javilo više od 600 otočnih poslodavaca. Određeni dio korisnika se javlja kontinuirano, ali je primjetno da se svake godine javlja i jedan određeni novi novi broj korisnika. Poslodavci koji su do sada zadovoljili uvjete i kriterije ostvarili su pravo na 1483 potpore za ukupno 23000 djelatnika. Sveukupno u 8 godina iznos potpore je 70,9 milijuna kuna. Projekt Hrvatski otočni proizvod koji također provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donio je proizvođačima na otocima niz beneficija i proširio je hrvatsku turističku ponudu. Njime se identificiraju kvalitetni otočni proizvodi koji su rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkoga rada, inovacija i invencija. Takvi proizvodi potječu sa ograničenih otočnih lokaliteta i rade se u malim serijama. Proceduru dodjele provodi i Sektor za otoke u okviru Ministarstva regionalnog razvoja koji jednom godišnje raspisuje javni poziv za dodjelu oznake "hrvatski otočni proizvod". U razdoblju od 2007. do 2013. godine oznaku je dobilo 236 otočnih proizvođača za 409 proizvoda i proizvodne linije sa 20 otoka i poluotoka Pelješca. Na temelju sedmog javnog poziva za dodjelu oznake "hrvatski otočni proizvod" oznaku su u 2013. godini dobila 43 otočna proizvođača za 75 proizvoda, odnosno proizvodnih linija. Za promociju oznake i proizvoda koji nose u 2013. izdvojeno je 109 000 kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU također provodi mjeru subvencioniranja javnog otočnog prijevoza za učenike i studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku, te za invalidne osobe s prebivalištem na otoku kojima se omogućava naknada troškova vlastitoga prijevoza. Ova se mjera provodi od 2001. godine. Ukupno je za provedbu ove mjere u 2013. godini izdvojeno 28,3 28,3 milijuna kuna. Subvencija se daje prijevozniku koji obavlja otočni i javni cestovni prijevoz dok je krajnji korisnik stanovnik otoka. Otok kao nedjeljiva cjelina u odnosu na kopno ima svoje specifičnosti pa je provođenjem ove mjere postignuto lakše i brže komuniciranje unutar otočnih destinacija i smanjenje životnih troškova, poboljšanje standarda i ono što je najvažnije ostanak djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta sa svojim obiteljima na otocima. Ovu povlasticu je 2013. godini koristilo 59000 učenika i studenata. Za subvencioniranje cijene vode na otocima za kućanstva čiji članovi imaju prebivalište na otoku, a opskrbljuju se vodom putem vodonosca ili cestovnog vozila u 2013. godini izdvojeno je 9,3 milijuna kuna u čemu je sudjelovalo 16 isporučitelja sa kojima je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sklopilo ugovore o obavljanju usluge isporuke pitke vode. Cilj mjere subvencioniranja cijene vode u otočnim kućanstvima je postizanje jednakih uvjeta opskrbe vode kućanstvima na otocima koja nisu priključena na javnu odvodnu mrežu sa onima na kopnu što podrazumijeva da cijena vode otočanima bi trebala biti ista kao i prosječna cijena vode u pripadajućoj obalno-otočnoj županiji. Predmetna mjera se provodi na ukupno od 32 otoka, te u razdoblju od 2004. godine do 2013. iz državnog proračuna za provedbu ove mjere ukupno je uloženo 122,9 milijuna kuna. Sektor za otoke u Ministarstvu regionalnog razvoja je i u 2013. godini nastavio provoditi šestu godinu uzastopce projekt potpore, financijske potpore udrugama na otocima čime potiče razvoj civilnoga društva na otocima za što je u 2013. godini izdvojeno 365 tisuća kuna. Financijsku potporu je ostvarilo 26 otočnih udruga za projekte vezane za održivi razvoj hrvatskih otoka, a usmjerenih na unapređenje kvalitete življenja na području kulture i umjetnosti, obrazovanja, znanosti i sporta. Ukupna ulaganja države na otocima možemo razvrstati i prema ključnim područjima za razvoj otoka prema kojima su bila usmjerena. Na taj način iznos od 1,4 milijarde kuna možemo podijeliti na područja kao što su prometna povezanost na koje je uložen najveći dio sredstava u iznosu od 363 milijuna kuna sa ciljem bolje prometne povezanosti otoka sa kopnom kao i otoka međusobno kroz mjere aktivnosti koje su doprinijele unapređenju sustava pomorskoga prijevoza. Također tu uključujemo i povlašteni prijevoz putnika i vozila uvođenjem tzv. otočne karte odnosno vinjete, te subvencioniranje pomorskoga i cestovnoga prijevoza. Javni prijevoz je u 2013. godini u linijskom obalnom pomorskom prometu obuhvaćao 54 državne od čega 27 trajektnih linija, 16 brzo brodskih i 11 brodskih klasičnih, a u čijem je održavanju sudjelovalo 14 brodara sa flotom od ukupno 79 brodova Jadrolinija, Društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta je u ukupnom prometu putnika sudjelovalo sa udjelom od 84,9% a u ukupnom prometu vozila s udjelom od 86,8%. U 2013. godini ukupan broj prevezenih putnika u javnom obalnom pomorskom prijevozu je iznosio 11,3 milijuna putnika i 2,8 milijuna vozila što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 1,7% u segmentu prometa putnika, odnosno 0,8% u segmentu prometa vozila. Drugo značajno područje ulaganja iz državnoga proračuna i ostalih izvora se odnosi na razvoj prometne infrastrukture. Razvoj prometne infrastrukture jedan je od najvažnijih čimbenika boljeg prometnog povezivanja otoka sa kopnom i otoka međusobno. S tim ciljem uloženi su veliki napori i sredstva u izgradnju prometne infrastrukture za što je u 2013. godini uloženo 161,4 milijuna kuna, od čega se na ulaganja u investicije u redovno i izvanredno održavanje javnih cesta na otocima odnosi 126,8 milijuna kuna. U ovom je segmentu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dakle bilo najznačajniji investitor. Također, treba spomenuti da pored toga je Ministarstvo prometa uložilo značajna sredstva u luke od luke od kao što sam već ranije spominjao županijskog i lokalnog značaja od 13,9 milijuna kuna. Što se tiče komunalne infrastrukture, u 2013. godini je ukupno uloženo 218,2 milijuna kuna, od čega 214 milijuna kuna su bila već prethodno obrazložena ulaganja Hrvatskih voda. Uz to Ministarstvo regionalnog razvoja je kroz spomenuti ranije projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture CEB također osiguralo značajna ulaganja u vodnu infrastrukturu. Izvorno je za vodoopskrbu na otocima putem ovoga projekta planirano 73 milijuna kuna za vodoopskrbu te 202 milijuna kuna za sustav odvodnje. U području energetike i energetske učinkovitosti na otocima u 2013. godini ukupno je uloženo 66,3 milijuna kuna od čega je HEP operator operator distribucijskog sustava za elektroenergetske objekte na otocima izdvojio 63,2 milijuna kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2,3 milijuna kuna kroz provedbu nacionalnih energetskih programa, provedbu energetskih pregleda i demonstracijskih aktivnosti. Što se tiče ulaganja u područje gospodarstva, ukupan iznos ulaganja u gospodarstvo na otocima u 2013. godini kroz različite vidove potpora ukupno je iznosio 49,8 milijuna kuna. Od čega Ministarstvo regionalnog razvoja na već prije spomenutih 8 milijuna kuna za provedbu mjera dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta, a pored toga Ministarstvo poljoprivrede 14,47 milijuna kuna u svrhu potpore sufinanciranja kupnje sustava za automatsku identifikaciju plovila. Zatim potpora za sufinanciranje plavog dizela, potpore ribarskim zadrugama i potpore za tržišnu kompenzaciju. Nadalje, Hrvatski zavod za zapošljavanje je uložio 9,8 milijuna kuna za mjere u segmentu zapošljavanja na otocima te dodatnih 5,3 milijuna kuna u potpore za samozapošljavanje i potpore zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Što se tiče područja kulture, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi u 2013. godini ukupno je izdvojeno 50,3 milijuna kuna. Od toga za ulaganje u području kulture 22,7, ulaganje U području zaštite okoliša na otocima u 2013. godini izdvojeno je 29,3 milijuna kuna, od čega treba izdvojiti ulaganja Hrvatskih šuma od 12,5 za potrebe biološke obnove šuma te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini 8,8 milijuna kuna u projekte zaštite okoliša. Najviše sredstava je izdvojeno za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Treskavac", prijevoz komunalnog otpada s otoka Molata, Oliba, Ista, Iža, Silbe, Premude i Rave, za sufinanciranje troškova prijevoza komunalnog otpada s otoka Suska, Unije, Srakana i Lovika kao i za mnoge druge projekte. Također, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode sustavno je provodilo aktivnosti u okviru zaštite mora i priobalja na cijelom obalnom akvatoriju. A učinci istih osiguravaju kontinuitet u provedbi zaštite morskog okoliša. Kroz projekt zaštite obalnog područja od onečišćenja sufinanciranoga od strane EBRD-a financirane su investicije u otpadne vode te institucionalno jačanje za praćenje kakvoće morske vode. Od ukupnih iznosa sredstava potrebnih za realizaciju projekta 50% dobiveno je iz zajma Svjetske banke dok se druga polovica financira iz sredstava državnoga proračuna Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave. Za razvoj turizma i u 2013. godini izdvojeno je 19,9 milijuna kuna, od čega su najviše izdvojili Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica ukupno 11,5 milijuna kuna. Ministarstvo turizma je sredstva dodjeljivalo kroz programe dodjele bespovratnih sredstava, a Hrvatska turistička zajednica je provodila ulaganja kroz turističku promidžbu, kroz potpore turističkim manifestacijama te ulaganjem u turističku signalizaciju. U segmentu nautičkog turizma u 2013. godini najveće ulaganje je izvršeno od strane Adriatic Club Internationala u iznosu od 2,7 milijuna kuna. Što se tiče subvencija ukupno je dodijeljeno 363 milijuna kuna. To se odnosi na održavanje pomorskog prometa o čemu sam već ranije govorio. Što se tiče sredstava iz poreza na dohodak otočnim jedinicama lokalne samouprave na depozitnim računima posebnih namjena koje su za tu svrhu otvoreni u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak u razdoblju 2003-2013 godine ukupno je akumulirano 545 milijuna kuna te je za provedbu 280 kapitalnih projekata od interesa za razvoj projekata dosada isplaćeno 498 milijuna kuna, od čega je u 2013. godini za 27 projekata isplaćeno 44,8 milijuna kuna. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa. Repliku ima kolega Željko Šemper. **Šemper, Željko (HSU)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa poštovani zamjeniče ja bih vam uputio jedno pitanje koje je klub HSU-a imao početkom godine, praktički možemo reći da smo bili bombardirani od strane umirovljenika sa nekih otoka. Naime, radi se o tome da se početkom godine nisu mogle dobiti otočne iskaznice, oni umirovljenici koji su svoju mirovinu ostvarili u inozemstvu i nema ih u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a procedura je sada takva bila da se za svakog korisnika provjerava OIB u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a naravno njih nema u tim evidencijama i imali su problema oko izdavanja otočnih iskaznica. Pa vas molim ako nam možete nešto reći o tome da li je to sad sređeno, da li tih više problema nema? Jer ti umirovljenici su ranije redovito prema svojim osobnim dokumentima to mogli ostvariti. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem na pitanju ali za ovo pitanje je nadležno Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture kao tijelo koje je nadležno za pitanje izdavanja otočkih vinjeta tako da zaista vas molim da uputite pitanje nadležnom ministarstvo. Oni će vam dati potreban odgovor. Branko (Nezavisni)** Uvaženi zamjeniče ministra, postoji to znate laž, prokleta laž i postoji statistika. Vi ste ovdje iznosili podatke ja vjerujem tim podacima, oni nisu izmišljeni međutim poznato je da se kod nas nominalno sve podržava, znači na papiru se sve podržava a u stvarnosti se sve ruši. Ja sam 25 godina vezan uz otok, nisam otočanin, jesam otok jednog demokratičnog Međimurja ali na Cresu sam i dobro poznajem problematiku otočana. I kada bi vas oni sad slušali da su oni u dvorani vi bi zaslužili zvižduk jer to je nevjerojatno. Svaka zemlja će štiti na neki način ili poticati, i vi znate kad dođete u Cres u dućan koliko su cijene 30% veće nego u najskupljem dućanu u Zagrebu špeceraja. Druga stvar, vi znate da je tamo nemoguće dobiti posao. Prometna povezanost se nešto poboljšala ne sada već davno se poboljša i daleko je lakše doći, ali svejedno i ono što oni 50% plaćaju to je preskupo. Recimo cijene trajekta to je preskupo. Škole, vi znate zbog čega mladi odlaze s otoka? Otoci nemaju perspektive i na otocima se živi loše i svi oni kao što mladi koji žele perspektivu, imali ste jučer i prekjučer dokumentarne filmove, reportaže na hrvatskim televizijama gdje vidite da stotine, stotine ili tisuće ljudi odlaze u druge gradove i rade enklave hrvatske u tim drugim gradovima jer ovdje nemaju. Tako će i otoci postati pusti. Nema zapošljavanja, teško se je liječiti na tim otocima itd. To je slika. Ako nećemo realno govoriti o tim otocima, jednostavno će reći oni u Hrvatskom saboru podmeću. Odgovor na repliku Jakša Puljiz. **Puljiz, Jakša** Pa ja bi samo naglasio jedan podataka a to je ta ukupna visina ulaganja koja po svim ocjenama ne samo nas u ministarstvu nego i stručnjacima koji se bave točnim razvojem je zaista primjerena obzirom na ukupne fiskalne i financijske mogućnosti RH. Dakle ta razina ulaganja je otprilike 1,5 milijardi kuna zaista predstavlja jedan itekako značajan napor. A to da će se s tim ulaganjima riješiti svi problemi na otocima, naravno da neće. Isto tako kao što se ukupnim državnim proračunom neće riješiti svi razvojni, socijalni i društveni problemi RH. Ali držimo da je u danom trenutku u kojem jesmo ova visina ulaganja zaista, zaista primjerena.

poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora na svojoj 37.sjednici održanoj 22.listopada 2014. raspravio je izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2913.i to kao zainteresirano radno tijelo. U izvješću su opisno i kvantitativno prikazane mjere, aktivnosti i projekti kao i uložena sredstva po pojedinim subjektima državnog i javnog sektora. Prema iskazanim podacima država je u 2013.uložila u otoke 1,4 milijarde kuna uzimajući u obzir i određeni broj novih institucija i subjekata čiji su podaci u ulaganjima u otoke smatrani relevantni za ovo izvješće. Istaknuto je da je u razvoj otoka država uložila direktno bespovratna sredstva u iznosu 1 milijardu i 48 milijun kuna a putem kreditiranja uloženo je daljnjih 361 milijun kuna. Naglašeno je da su znatna sredstva uložena u komunalnu i prometnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, poticanje razvoja malog gospodarstva, u projekt Hrvatski otočni proizvod te u zapošljavanje. U raspravi je iskazana potreba i za još većim ulaganjem u otoke. Također je istaknuta potreba ulaganja u sređivanje zemljišnih knjiga jer postojeće stanje koči ulaganje u otoke, a time dakako i u njihov razvoj, te je sugerirano da se razmotre problemi i potom iznađu rješenja kojima bi se ubrzao postupak za dobivanje dozvola te time omogućilo lakše i brže ulaganje u djelatnosti koje bi doprinijele razvoju naših otoka. I nakon provedene rasprave odbor je odlučio većinom glasova 6 za i jedan protiv predložiti Hrvatskom saboru prihvaćanje izvješća o učincima provedbe Zakona o otocima. Hvala lijepa. U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove EU predsjednik odbora Rajko Ostojić. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Dakle, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU je raspravio na svojoj 32.sjednici 23.listopada 2014.godine Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2013.godini koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada aktom od 9.listopada 2014.godine. Naravno, mi smo raspravljali u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo kako država godišnje od '99.-te godine ulaže u otoke oko 1,5 milijardu kuna. u 2013.godini taj iznos blizak je onima iz prethodnih godina, iznosi 1,41 milijardu kuna. Nadalje, iznio je da je u ovom izvješću radi boljeg pregleda podataka uveden i određeni broj novih institucija i subjekata koji nisu bili uključeni u izradu Izvješća za 2012.godinu, a koji podaci u ulaganjima u otoke se smatraju relevantnima i važnima za uključivanje u ovo izvješće. Tako je u 2013.godini država u razvoj otoka uložila milijardu 409 milijuna kuna proračunskih sredstava i sredstava pravnih osoba od čega su milijardu i 48 milijuna kuna bespovratna sredstva, a ostatak od 361 milijun kuna ulaganja u obliku kreditiranjima. Ovim ulaganjima obuhvaćeni su svi hrvatski otoci i poluotok Pelješac. U raspravi koja je uslijedila ukazano je da ovo izvješće daje kompletan pregled ulaganja sredstava po institucijama i subjektima, a za konkretne aktivnosti na otocima. Stoga većina članova odbora drži da je Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2013.godini korektno i jasno napisano, te da se uzimajući u obzir raspoloživa sredstva i u ovom izvještajnom razdoblju nastavljeni započeti projekti ulaganja u otoke kroz nepovratna sredstva, ali i kroz ulaganja u suradnji sa što je vrlo važno europskim financijskim institucijama. Međutim u raspravi je izrečeno mišljenje da je iako je Jadrolinija kao novi subjekt obuhvaćen ovim izvješćima nije bilo potrebno posebno navoditi podatke koja ista mora plaćati po osnovi lučkih pristojbi lučkim upravama na otocima i županijskim lučkim upravama kao ni po osnovi članarina turističkim zajednicama na otocima jer su to obveze koje proizlaze iz drugih propisa. U daljnjoj raspravi je skrenuta pozornost da u ovom izvješću kao i u prošlim izvještajnim razdobljima nema pokazatelja o subvencijama koje država daje za konkretne projekte socijalne skrbi na otocima. To su primjerice pomoć i njega u kući, dnevni boravci, pomoć za stare i nemoćne osobe. Budući se temeljem Zakona o otocima provodi mjera subvencioniranja otočkog javnog cestovnog prijevoza u raspravi je predloženo da se kriterij za provedbu te mjere drugačije odrede prije svega za učenike i osobe starije životne dobi. Naime, što je svima jasno, zbog depopulacije na otocima je i manji broj učenika što dovodi do manjeg iznosa subvencija za javni cestovni prijevoz, te bi kriterij za ostvarivanje subvencije trebao biti broj kilometara, a ne broj učenika odnosno drugih osoba. Neki članovi odbora su u daljnjoj raspravi izražavajući nezadovoljstvo sa ovim izvješćem upozorili da isto nije kao dosadašnja izvješća raspravljeno na Otočnom vijeću kao savjetodavnom tijelu ministra. Iznijeta je primjedba da sredstva namijenjena za otoke nisu uložena na pravi način to tim više što se od ukupnog iznosa sredstava koji se godišnje uprihodi od turizma oko 30% ostvaruje upravo na otocima. Upozoreno je nadalje kako je model po kojem se raspodjeljuju sredstva za otoke zastario odnosno da je nužna hitna revizija Zakona o otocima koje je već prije bilo najavilo resorno ministarstvo, ali i Zakona o pomorskom dobru. Izrečeno je mišljenje kako postoji mogućnost diskriminacije i ograničavanja putovanja po povlaštenoj cijeni putnika karata za otočane primjenom Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu. Istaknuto je također kako je u ovom izvještajnom razdoblju upitan status projekata razvoja infrastrukture i priobalju EIB 3 zbog nedostatka sredstava domaće komponente. Iako su otoci nacionalno bogatstvo i zahtijevaju poseban tretman, članovi odbora su ocijenili da bi bilo dobro da u cilju ravnomjernog razvoja RH postoji zakonska obveza ali po jasno utvrđenim kriterijima za podnošenje izvješća Hrvatskom saboru i za neka druga područja kojima je potrebna pomoć kao što je to u slučaju navedenog. I zaključno, na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora je većinom glasova 7 glasova za i 2 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključak prihvaća se Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2013.godini. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih ljevičara, kolega Slavko Linić. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Možda da počnem od onog bitnog, da skoro 20 godina posebnog tretmana otoka je ipak dalo pozitivne rezultate. Ako promatramo indeks razvijenosti onda vidimo da su otoci po tom indeksu razvijenosti iznad prosjeka RH. Ali onaj osnovni zaključak, sve manje mladih ljudi je na otocima, mladih, a s druge strane dobar dio radnih aktivnosti obavlja se van otoka. To su nedostaci. Ako su to nedostaci našeg dvadesetogodišnjeg programa onda se pitamo, a što bi to trebalo promijeniti? Nažalost ovo izvješće nam ne daje odgovor. Imamo puno podataka, ali nažalost nemamo analitički pristup tom podatku. A inače to je samo par brojaka, pa ću ja probati ono u grubo načiniti jednu analitičku analizu da probamo vidjeti zašto je indeks razvijenosti dobar, ali nažalost, radne aktivnosti, mladi i zapošljavanje nisu na otocima. I onda što možemo vidjeti? Od tih milijardu i 48 milijuna direktno uloženih koji su usput nešto manji nego prošlu godinu, kada bi promatrali infrastrukturu, a tu ubrajam i prometnu povezanosti potpore za karte onda ćemo vidjeti da smo od milijardu i 48 uložili skoro 810 milijuna, tu računam i ulaganje u infrastrukturu HEP-a i energetsku učinkovitost ili bolje rečeno 78% sredstava nama ide na prometnu povezanost, na prometnice, na komunalnu infrastrukturu a to je prije svega ulaganje voda i HEP-a. Znači ogroman novac ulažemo u infrastrukturu zato i imamo indeks razvijenosti nešto bolji nego što je prosjek Republike Hrvatske. I onda se pitamo a koliko ulažemo u gospodarstvo jer ono zapošljava ljude. Pa tu ubrajam i zaštitu okoliša je to je ipak gospodarska aktivnost neovisno da li se radi o smeću, da li se raditi o nekoj zaštiti okoliša, sve zajedno uloženo nešto manje od 100 milijuna kuna, ili nešto manje od 10%. Prema tome ono što otvara radna mjesta je premalo uloženo i u turizam i u poljoprivrede i kroz poticaje malog gospodarstva i kroz ja bih rekao ulaganje u zaštitu okoliša od čega od tih 100 milijuna skoro 30 milijuna je zaštita okoliša. To je nedostatak. I što je najveći nedostatak? Ulaganje u ono što bi gospodarstvo moglo povećati i ono što bi stanovništvo navelo da ostane na otoku. Kultura, obrazovanje, zdravstvene usluge. kuna, jedva 50 milijuna kuna ili 5%, 6%. To su nedostaci jedne kratke analize ovih podataka koji pokazuju da se borimo za infrastrukturu, za uvjete života ali se ne borimo za radna mjesta i nadgradnju. Dapače kod otoka je ta nadgradnja i problematična. Zašto? Jer znate kulturu, zdravstvo ne koriste samo otočno stanovništvo nego i ogroman broj gostiju koji su u vrlo kratkom periodu ja bih rekao i višestruko povećali broj stanovnika a oni trebaju i kulturu i zdravstvenu zaštitu. I onda polako dolazimo do toga da nedovoljna ulaganja u tom dijelu su problem da se ljudi boje, da li ako se nešto dogodi će imati dovoljnu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu i ono osnovno ako govorimo cjelogodišnjem turizmu bez dodatnih sadržaja, ja ih govorim kultura a to može biti i sport kao dio sportske kulture, nema cjelogodišnjeg turizma. A bez cjelogodišnjeg turizma nema ni radnog mjesta nego se za vrijeme zime odlazi sa otoka. Prema tome, samo kratka analiza pokazuje nedovoljna ulaganja koja imamo za ono što će osigurati radno mjesto i što će mlade zadržati na otoku. mislim da problem otoka je upravo mladi na otoku, to je najveći problem. Prema tome, bilo bi za očekivati da u jednom od narednih izvješća prije svega dobijemo kratku ocjenu ulaganja u infrastrukturu. Ja vjerujem da prijevoz putnika i subvencioniranje karte je zadovoljavajuće. Čak ja bih rekao sa ovako malom gospodarskom aktivnosti pitanje je da li treba povećati broj brzobrodskih, učestalost brodskih i brzobrodskih linija jer jednostavno za turizam to se ja mislim osigurava a za tu migraciju stanovnika očito dolazak na posao, povratak s posla i odlazak u školu, povratak, je sasvim dovoljno. I vjerujem da ono što nam vjerovatno za jaču aktivnost treba u infrastrukturu treba ulagati to nam je sigurno energetika, to nam je sigurno prometnice i to nam je vjerojatno ulaganje koje bi morali imati u telekomunikacije jer bez telekomunikacija danas očekivati gosta je problem. Znači trebala bi jedna kvalitetna analiza da znamo koliko nas još čeka značajnog ulaganja u taj dio a onda bi se morali prebaciti na nadgradnju i morali se prebaciti na potpore u Pa onda kada promatramo i odmaknemo se od državnog proračuna pa koliko su to trgovačka društva s kojima upravljamo uložili, da li možemo biti zadovoljni. Pa evidentno da najviše su uložili Hrvatske vode i da vjerojatno ja bih rekao opskrba vode, zaštita od voda ali i zaštita vode je već kvalitetno ulaganje i da Hrvatske vode pogotovo sada s obzirom na europske fondove itekako taj dio posla mogu završiti, mislim da možemo biti zadovoljni. Vidimo da i cestovna infrastruktura se obnavlja i da Hrvatske ceste ulaže ali očito da u tom dijelu radi sigurnosti prometa na otoku možemo još očekivati značajnija ulaganja. I mislim da te dvije tvrtke državne mogu dobiti prolaznu ocjenu za ulaganje u otoke. Ostaje pitanje da li možemo biti zadovoljni sa opskrbom električne energije i ulaganje u energetiku. Mislim da je tu nedovoljno i da bi trebalo više. I onda dolazimo do onih nezadovoljavajućih ulaganja. Mislim da Hrvatske šume premalo ulažu. Zašto? Jer sigurnost od požara, protupožarni putovi su ti koji mogu i prometnice i dijela prometnice, pogotovo kada gledamo za komunikaciju koju bi mogli imati i mještani na otocima ali i turisti. I da bi, ako je već to nacionalni program daleko veća ulaganja trebala biti od Hrvatskih šuma u tom dijelu. A onda bi se otvarala i radna mjesta. Profit Hrvatskih šuma je prisutan. Izvozimo oblovinu pa valjda imaju dovoljno zarade, zašto se više ne ulaže. I mislim da trebaju dobiti neprolaznu ocjenu. Naravno neprolaznu ocjenu bi trebao dobiti i Zašto? Jer ako želimo govoriti o turističkoj ponudi onda je itekako ulaganje u marine značajno i potrebno. Nedovoljna ulaganja su lučkih uprava prema infrastrukturi infrastrukturi na otocim neovisno jesu li to komunalni vezovi, jesu li to i javne luke za javni promet. Sve je to nedovoljno uloženo ta ulaganja bi zadržala ljude na otoku, ta ulaganja bi bila itekako značajna da se polako počne razmišljati o cjelogodišnjim događanjima u životu otoka. Također smatram da turizam nedovoljno ulaže i da Ministarstvo turizma ne može biti zadovoljno sa ulaganjima koja smo imali u toku godine jer je očito bitka za cjelogodišnji turizam nešto što se ovakvim ulaganjima neće održati. Mislim da ni agencija za plaćanja u poljoprivredi nije imala dovoljna ulaganja. 9 milijuna kuna je zaista premali iznos da bi ljude mogli vratiti na zemlju. I ne samo to, nego da bi upravo otoci bili glavni opskrbljivač turističkih tvrtki tokom godine. Kad govorimo o Zavodu za zapošljavanje nažalost ispada da to su i najveća ulaganja bila u potpori građanima da se zadrže na otoku i ja bih rekao da se pogotovo usmjerimo prema programima za Vlade. O ulaganjima za malo gospodarstvo i inovacije, investicije bolje ne govorit. Svega milijun 700 tisuća kuna, a cilj nam je zadržat mladog čovjeka na otoku. tome, ako i je nacionalni program tada i to ministarstvo to treba prepoznati. I zato imamo tako slaba ulaganja, ispod 10% u gospodarske aktive. I onda sad imamo zaključak, ulaskom u europsku zajednicu naša razmišljanja o potporama trebaju biti sasvim druga i onda ćemo poći od toga da bi trebalo nakon ovakvog izvješća postavit si zadatak. Sa 10%-tnog ulaganja u gospodarstvu u dvije godine mi moramo doći na najmanje 25 do 30% ne smanjujući ukupna ulaganja. I tog trenutka vjerujte, postići ćemo ono što želimo, indeks razvijenosti solidan ali i mlade ljude i radna mjesta na otocima, a to nam otprilike mora biti i okosnica svega. I naravno, ovdje je vrlo malo dotaknuto što je sa europskim programima iako je to 2013. godina. da ogromna sredstva koja su bila na raspolaganju upravo u dijelu kulture, u dijelu sporta, u dijelu isticanja nekakvih povijesnih činjenica koje bi mogli na otocima imati, a ja bih rekao javnih infrastrukturnih objekata, mogli smo daleko više isfinancirati iz fondova europske zajednice. I onda i ostaje vrlo jasno napomena otoci su nama izvanredna prilika da po raznim osnovama povučemo značajna sredstva i Europske zajednice i da riješimo problem koji se ovdje u izvješću i navodi, a to je da smo osiromašili jedinice lokalne samouprave, da i dohoci su vrlo niski pa su prihodi jedinica lokalne samouprave kako riješiti vlastita sredstva jer i 80% i 75 i 60% bespovratnih sredstava zahtijevaju određena financijska sredstva u lokalnim sredinama kojih evidentno nema. I taj dio treba jednostavno riješiti i probati naći, povećati izdvajanja. I kad govorimo o povećanju izdvajanja onda ćemo polako doći do toga da ćemo ulagati u nadgradnju i u radna mjesta i da u tom dijelu možemo značajno povući sredstva europske zajednice. Ako tako čitamo izvješće mislim da imamo još puno, puno posla da bi završili naš program, zadržanje i mladih i radno sposobnih na otocima i da imamo zadovoljavajući indeks razvijenosti. Hvala. Sad ćemo prijeći na replike. Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Linić, složio bih se u vrlo, vrlo velikom dijelu vašeg izlaganja i podržao bih i pristup izvješću jer držim da puko navođenje brojaka ulaganja nije ono što je bilo promišljeno kada je Zakonom o otocima naloženo da se Hrvatski sabor jednom godišnje upozna s učincima provedbe Zakona o otocima. U onom dijelu u kojem govorite da možemo biti relativno zadovoljni visinom ulaganja u infrastrukturu ne bih se složio. Zašto, zbog toga što od 70% kako ste rekli ukupnih ulaganja na otoke otpada na infrastrukturu, više od polovice od toga otpada na prometnu povezanost, na subvencioniranje …. Pa Pa onda to ipak nije ulaganje u onu punu infrastrukturu, to je subvencija građanima, otočanima da im bude jeftiniji prijevoz. A da li je ta infrastruktura koju oni koriste kvalitetna, mislim da nije, iako ćemo se složiti da je Jadrolinija napravila jedan veliki iskorak u posljednjih 10-ak godina kad je u pitanju obnova flote. U dijelu u kojemu spominjete nautički turizam i turizam, spomenuli ste čini mi se i ACI, ja bih samo podsjetio da primjerice u Veloj Luci na Korčuli je planirana izgradnja luke nautičkog turizma. Zašto je županijska lučka uprava Vela Luka izdvojila iz luke … promet jedan dio gdje se treba graditi marina, luka nautičkog turizma. Županijsko povjerenstvo utvrdilo je granicu i prije dvije godine izdata je lokacijska dozvola. Vlada Republike Hrvatske, a čini mi se i osobno premijer Milanović koči taj projekt, ne želi izdati suglasnost da se izdvoji taj dio iz luke otvorene za javni promet i koncesionira luka nautičkog turizma, a zli jezici u Veloj Luci govore da je to iz razloga što bi jedan od kandidata za koncesionara bio i gospodin šegon koji u blizini te nautičke luke ima svoj hotel i na taj način čekamo da se izda konačno to rješenje. Budimo iskreni, nagađat ćemo da li je dovoljno uloženo u infrastrukturu. Kako ja dolazim do svoje ocjene da je relativno dobro, jer malo ljudi radi, pa infrastruktura i sve ono što ćete izgraditi ako nema radnih mjesta onda je upitno koliko i treba. Ako imate 3 mjeseca turizma umjesto 10 mjeseci onda je uvijek pitanje a koliko vam je ta infrastruktura. Prema tome, ono što bi mi trebali zaista učiniti, učiniti procjenu a što danas imamo od cesta, od vodoopskrbnih objekata, što imamo od elektro energetskih objekata, što imamo od telekomunikacijskih i koliko to zadovoljava potrebe redovnog, normalnog života mještana otoka a koliko gospodarstvo. I tog trenutka ćemo zaista dobiti, a koliko to još treba učiniti. To nam fali u ovakvim analizama, jer te analize su u biti što treba učiniti nakon ove, ogromnog broja podataka koje dobijamo. Što se tiče ulaganja u nautički turizam, nautički turizam na žalost nije preuzeo ogromnu flotu sa talijanskog dijela Jadrana, sa Sredozemlja, a budimo iskreni dobar dio te flote preko ljeta je u našem akvatoriju. Sve to pokazuje da i ACI sa svojim objektima je ispod bilo kakvog standarda, da je ACI ulagao nekad u standarde za 10, 12 metarske brodove. Danas su to 25, 30 metara. Prema tome, sva ta ulaganja su investicije, su radna mjesta, ali i ogroman prihod koji će netko ostvariti kad povuče tu flotu. A o novim marinama bolje ne reći, iako imamo Zakon o poticajima vidimo da osobni animoziteti su koji put presuđujući u donošenju odluka. Sve to je razlog da fali ulaganja. Hvala potpredsjednice Sabora. Uvaženi kolega, rekli ste na početku ovo izvješće da itekako je dobro daje mnoge podatke koje onda kasnije možemo uspoređivati, odnosno analizirati. osnovni podatak koji ipak treba iznijeti da ove potpore koje su za otoke od '99. godine to je skoro 16 godina uloženo je ako imamo prosječno milijardu i pol 24 milijardi kuna koje je uloženo u otoke preko ovih potpora. Za ovo izvješće je dato čak i više 2,2 milijarde kuna. I rekli ste da, da zaista ti učinci i ulaganja se moraju negdje vidjeti. Vide se preko indeksa razvijenosti i kad malo analizirate zaista općine i gradovi na otocima maltene skoro svi imaju indeks razvijenosti preko 100%. I tu je sad pitanje ono što ste malo dotaknuli kako je način da se takve potpore trebale sadržajno promijeniti, sadržajno promijeniti na način da u prvom redu te potpore moraju inicirati otvaranje radnih mjesta, a u tom dijelu otvaranja radnih mjesta jedino vidimo jer je to potencijal kao položajna renta da je to otvaranje u turizam. Ali tu počinju problemi, problemi da ipak vjerujem da puno ljudi tu rade samo je pitanje koliko su evidentirani i koliko oni realno vraćaju u fiskalnu snagu kako jedinica lokalne samouprave, tako i na državnoj razini. Još one stvari koje bi se trebalo mijenjati na način da se imovinsko-pravni odnosi prije svega za hotele i ostale stvari kao objekti i imovina puno bolje i kvalitetnije aktivira. rekao još jednu stvar, da kad govorimo o potporama i koje treba sadržajno pomoći, mislim da prije svega te potpore bi trebalo ići da svi ti imaju prije svega mogućnost obrazovanja ljudi i to je rečeno u ovom izvješću da sad sa ovom godinom, praktički prošlom godinom svi veći otoci imaju riješene škole,

da je zaista potrebno više ulagati u gospodarske aktivnosti. Možemo se i složiti da je turizam jedna od najjačih grana u koju treba ulagati. Sad je osnovno pitanje kako ulagati? Nema dvojbe kroz europske programe u dodatne sadržaje, jer van ljeta turizam znači dodatni sadržaj za koji se mora pobrinuti nevladine udruge, trebaju se pobrinuti lokalne sredine, lokalne zajednice, pojedine ustanove na otocima. Svi oni moraju raditi na tome da stvore uvjete za cjelogodišnji turizam. To su ulaganja koja su jednostavno neophodna. Ostaje i pitanje ulaganja u poljoprivredu i ribarstvo, da osiguramo kompletno najveći dio opskrbe tog hotela da li i u ljetnoj sezoni i van sezone. Ali budimo iskreni, mi na otocima imamo dobrim dijelom nisku razinu turističke ponude, dvije i tri zvjezdice. Nećemo govoriti koliko je državnih hotela bilo i da smo počeli kroz predstečajne nagodbe tražiti strateške partnere, ali prije svega da ulože, da opet se zaposlimo na tim otocima, da imamo visoku ponudu četiri, pet zvjezdice i da onda imamo i ja bih rekao i veće plaće i veću kategoriju radnih radnih mjesta koji mogu bit u takvim dijelovima. Hoćemo govoriti o vojnim objektima kojih na otocima imamo puno, nismo ih priveli svrsi, a to su opet nova radna mjesta u samoj investiciji, ali i kasnije u realizaciji. To je nešto što ne možemo biti zadovoljni jer jednostavno u toj ponudi mi nismo učinili ono što treba, da imamo kvalitetne hotele sa sezonom od 9 do 10 mjeseci. To su gospodarske potpore koje itekako treba ostvariti. a jedno moje životno iskustvo kao rođeni otočanin sa Brača, a s obzirom da je na konto Bračana su i mnogi vicevi ispričani, pa evo ja ću u tom kontekstu nešto kazati. Sjećam se kao dijete da prvi susjedi do nas su dolazili, zamolili su nas uvijek, takoreći svakodnevno da im damo dvije litre vode. Zašto? Zato što smo mi imali …/Govornik se ne razumije./… ili već kako tko zove, oni nisu imali. Međutim, vremena su se promijenila, sad Brač ima, svako mjesta ima vodu i nije sporno, svak plaća vodu i to je u redu. Ali imamo jedan problem, recimo slivne vode. Vas pitam zato, nisam htio zamjeniku ministra nego baš vama s obzirom da ste bili ministar financija pa mislim da bi mi mogli bolje odgovoriti ili bar komentar da date. Slivne vode recimo za one kuće koje su, to su uglavnom u kontinentalnom dijelu otoka, koje su napuštene a napuštene su zato što su ljudi dolazili na more, radili vikendice itd., izgrađivali turizam i u tom smislu su i djelovali i sad dolaze recimo te slivne vode na te kuće u kojima nikog nema, koje su urušene. Ljudi čak bi i htjeli te kuće adaptirati i staviti u svrhu turizma itd. ali se i boje na neki način iz razloga što smatraju da možda ako dođe porez na kuće da će ih to opteretiti. Pa me zanima eto koja je svrha tih slivnih voda da ljudi plaćaju za te kuće koje su napuštene? Ako mi možete odgovoriti s obzirom da ste bili ministar financija, mislim da je to interesantno jer su mi se mnogi obratili da postavim zastupničko pitanje. Znači, za sve te objekte Slavko Linić, odgovor na repliku. o parafiskalnim nametima. I to vam je osnovni problem. Prema tome, kad govorimo o slivnim vodama uvijek je pitanje da li ćemo imati naknadu za vodu koja naknada za vodu će imati i naknadu za otpadne vode, a sve ostalo ćemo iz poreza na nekretnine. I ne dodatnim dodatnim nekim novim nametima opterećivati građane koji onda nameti ne idu na stvarno potrošenu vodu, energiju nego idu na kvadrat, na broj osoba i svega ostalog. I zato je to nerealno. Onog trenutka kad počnemo shvaćati da je nekretnina dio našeg imovinskog stanja i da lokalne sredine i pojedina trgovačka društva koja djeluju u javnom interesu se moraju kroz bogatstvo bogatstvo građana, kroz imovinsko stanje građana osigurati poreznom politikom. A ne da onda kvadrati pa ako je to neka stara kuća gdje je bilo 10-ak, 12, 15 članova obitelji ima ogromnu kvadraturu, a nema nikoga. Znači, to su nam problemi parafiskalnih nameta. I mi nikako da uđemo u društvo u kojem moramo vrlo jasno reći da kad budemo imali kvalitetan porezni sustav parafiskalni sustav će nestati i iz tog poreznog sustava mi ćemo participirati prema svom imovinskom stanju i ja bih rekao mogućnosti za plaćanje takvog poreza. Vesna (Reformisti)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra. Kolega Liniću ja se u potpunosti slažem s vašom konstatacijom, većinom konstatacija, a između ostalog i s tom da Ministarstvo turizma nedovoljno ulaže u razvoj otoka, pogotovo kad čujemo da je ukupni prihod gotovo 30% od turizma nastao na našim otocima. Ako pođemo od pretpostavke da je turizam onaj dio gospodarstva koji na otocima potiče razvoj svih ostalih gospodarskih djelatnosti ili većine gospodarskih djelatnosti ako se podsjetimo na istraživanja koja pokazuju da otočni turisti visoko cijene ekološke komponente, tradiciju i kulturne karakteristike naših otoka jer 30% ostvarenih prihoda na otocima, a nemamo kvalitetnu ponudu na otocima, dakle upravo ono što otoke čini zanimljivim je očuvana priroda, onda moramo zaključiti da ovo izvješće bi moralo, i slažem se s vama, dati nam puno više pokazatelja. Po mojoj ocjeni smo trebali govoriti i imati već Izvješće za 2014. godinu kako bismo mogli mijenjati Zakon o otocima a najvažniji problem za razvoj turizma i gospodarstva općenito je vodoopskrba. Mi imamo riješenu vodoopskrbu na većim otocima, međutim na malim otocima je i dalje problem koji je bio i prije 40 godina ili u vrijeme kad smo imali vodu samo iz gusterni, preskupa cijena vode za one koji nemaju subvencije, a koji se bave turističkom djelatnošću onemogućava. Od tisuću bazena dakle projekta kojeg potiče Ministarstvo turizma na malim otocima nema ništa jer je to apsolutno neisplativo za male Vrijeme./… I mislim, samo tražim odgovor kako poticati razvoj turizma? Ja ću početi od onoga tko najmanje ulaže, a to je recimo Turistička zajednica Hrvatske. Kad gledamo da bi nama trebao biti 10 mjeseci turizam na otocima onda ulaganje Turističke zajednice kao jedan od nacionalnih projekata oživljavanja otoka mora biti daleko, daleko, desetorostruko više nego što je to u ovom trenutku. Jer oni će tada i promocijom ali i dodatnim sadržajima polako osmisliti kako treba dodatno ulagati. I naravno, slažem se, na otocima osim potpune obnove i dizanja kategorizacije hotela što moramo poticati kroz potpore samog ministarstva ali ono što treba to je građanima omogućiti da se bave svojim vlastitim malim poslovanjem, da li male hotele, da li kućnom radinošću i ono što je opet većom kategorizacijom i bazena i svega ostaloga. Prema tome, nije problem osmisliti programe, bitno je da shvatimo da treba uložiti. I ono što nikako da shvatimo da ne možemo biti zadovoljni sa nautičkim turizmom. A kad govorimo o nautičkom turizmu to nisu samo marine, to su i komunalni vezovi koji su na obali sve jače i više, na otocima nedovoljno ulaganje u komunalne vezove, kvalitetne komunalne vezove. Sadržaj uz to i tog trenutka mi ćemo dobiti jednostavno sve veći broj turista, sve veći broj zaposlenih na otocima. to je ono što moramo zaključiti iz ovih podataka nismo se dovoljno okrenuli bitci za radno mjesto i sam dio ulaganja u infrastrukturu osim što je digao indeks razvijenosti nažalost nije ostvario temeljno mladi na otocima i sigurnost radnog mjesta za srednje građanstvo. da nam je zdravstvo, slabo se ulaže u zdravstvo, u prosvjetu na otocima. Možda je ovo izvješće dato dosta u brojkama, ali kad gledamo izvještaj koji će biti sigurno za 2014., ja govorim o svom otoku i regiji dole kod nas, sa zadovoljstvom mogu konstatirati da su dosta dobro investicije išle u domove zdravlja, da na jednom otoku dva tima hitne pomoći, helikopteri koji su dati da ga možemo u svako vrijeme tim hitne skinuti kad treba intervencije i da je jedna investicija u samom domu zdravlja oko skoro 20 milijuna, danas dosta aktivna i dobra. Također u prosvjeti, jer gledamo sada, sigurno će to biti u 2014.da mi imamo na otoku tri školska centra dvije općine i grad. Također sada velika investicija ide u Orebić koja pokriva i poluotok Pelješac u dvije sportske dvorane koje su u izgradnji i na Pelješcu i u Smokvici i završena napokon i u Vela Luci. Tako da sa time ovaj dio pod time možemo biti prilično zadovoljni. Mogu prihvatiti da je u 2014.nešto više rezultata jer znamo da je bilo i dio sredstava iz Europske zajednice. I kad govorimo o objektima mislim da, eto nadam se možemo danas sutra zaključiti da je to dovoljno. Ostaje pitanje uvijek ulaganja u programe, da li bi trebalo više edukacijskih programa ne samo za djecu, nego i za odrasle, njihovu obuku, njihovu pripremu za vlastite gospodarske aktivnosti. Sve to treba na neki način uložiti ako želimo osigurati boravak stanovništva i život stanovništva na otoku. Kad govorimo o zdravstvu ocjenjujem da još uvijek nemamo dobru zdravstvenu mrežu, da nam još uvijek nedostaje liječnika na otocima i da nažalost ovisimo vrlo često o prijevozu U tom djelu mislim da daleko jača mreža zdravstvenih ustanova treba biti prisutna na ulaganjima. I ono relativno kad uspoređujemo vidimo da samo oko 5% je ulaganja u obrazovanje, u zdravstvo i kulturu. To je nedovoljno da bi mogli reći da imamo kvalitetan životni standard otočana koji će ih onda zadržati na otoku. Branko Vukšić replika. na otoku recimo tamo gdje sam ja vi jedino možete ići Bogu za kurira, ništa drugo vam ne preostaje jer nemam vam nikakvog spasa. Kako ćete vi izvan turističke sezone, u turističkoj sezoni su liječničke ekipe pojačane, rekli ste da nas turizam spašava, turizam 10 mjeseci. Vi nakon što se zatvore tamo 9, sredina 10 mjeseca vrata, zadnji turisti odu nema ničega. Kako će stariji turisti koji bi možda u podsezoni odlazili na otoke, oni jednostavno se pitaju, ugooglaju šta ima, nema ničega, mi ne idemo tamo. Kako će mladi ljudi koji imaju bolenu djecu ostati na otoku, kako će ostati oni koji imaju i zdrave roditelje, nema staračkih domova. Mislim to je prestrašno. I ako gradimo tamo ceste tko će se voziti po tim cestama? Nemamo više turizma od nekoliko mjeseci. Ljudi nam odlaze s tih otoka. Znate koliko je školovati dijete u Rijeci, stanovati na Cresu ili na Unijama i nakon četvrtog razreda vi morate dijete školovati izvan izvan svoga mjesta, izvan svoga otoka. Prema tome, statistika je varljiva pogotovo kad govorimo o otocima, prijevara su te statistike. Ništa nismo napravili, pitajmo kad bismo imali pravu analizu, ono što ste vi rekli na početku mi trebamo analizu da vidimo stanje, zadovoljstvo ljudi na otocima. Zašto ljudi odlaze, zašto nema 10 mjeseci, zašto je nautički turizam takav kakav je? Jednostavno ne postoje osnovne pretpostavke za normalan život na otocima i to je najveći problem. S obzirom da nemamo kvalitetne analize uvijek možemo voditi polemike i ja bih rekao za onaj broj stanovnika koji ostaje po zimi, za onaj broj mladih vjerojatno izgrađeni objekti obrazovanja i zdravstvene zaštite su u ovom trenutku kako tako zadovoljavajući. Zato i je indeks razvijenosti iznad 100. Ali ako je poruka Ministarstva turizma cjelogodišnji turizam tog trenutka kad govorimo o turistima oni su u toku sezone po pojedinim otocima i do 10 puta veći broj stanovništva nego li lokalno stanovništvo. Prema toma, ajde cjelogodišnji neće značiti 10 puta ali će značit tri, četiri, puta. Tog trenutku i je točna činjenica da nemamo dovoljno ulaganja ni u obrazovni sustav ali najmanje u zdravstvenom sustavu i da nam treba i infrastruktura u zdravstvenom sustavu jača, ali ono što je najvažnije treba nam liječnika, stručno osoblje i to je nešto što je sad pitanje da li čekati da nam turizam poraste sa tri, četiri mjeseca na desete ili ćemo početi ulagati da bi stvorili pretpostavke i da bi mogli vani ponuditi gospodo dođite, sigurni ste. Možete planinariti, možete skakati, letiti zmajevima što god hoćete, vi ste sigurni. Ako vam se nešto dogodi zdravstveni sustav na otoku je uredu. I zato velim ne možemo biti zadovoljni sa tim relativnim ulaganjima niti u gospodarske aktivnosti, ali ni na nadgradnji jer bez nadgradnje mi ne možemo povećati tako lako ni gospodarske aktivnosti. A da ne govorimo o tome da fali, objekti iz sporta. Same dvorane nisu dovoljne.

i točno je Hrvatske šume rade i ulažu ali ne dovoljno. Ali veći problem je ovo područje gdje prolazi preko privatnih i uz privatne parcele i tu se isključivo sredstva lokalne samouprave koja je proračuni kakvi jesu nije u mogućnosti tamo ulagati sredstva i tu bi trebala apelirati na Ministarstvo poljoprivrede ali i regionalnog razvoja da se pomogne jedinice lokalne samouprave da se ti protupožarni putevi i na tim dijelovima koji nisu u okviru Hrvatskih šuma mogu probivati, mogu napraviti u interesu od zaštite od požara. A drugi važni problem je sezonski vatrogasci jer mnoge jedinice lokalne samouprave nisu u mogućnosti financira. Evo Komiža, Milna, Selca, Sućuraj to su sve jedinice lokalne samouprave koje nemaju sredstava za angažirati sezonske vatrogasce i tako dovode u pitanje ta područja, a znamo da je mali broj stanovnika i da je to veliki problem. a dok dođu snage sa kopna to je već problem. I još jedno područje koje niste dotakli, a odnosi se na mnoge jedinice lokalne samouprave, a i na otocima je, ovrhe koje su dobile jedinice lokalne samouprave po sudskim presudama od privatnih tužitelja za hotele, znači područja zemljišta na kojem su napravljeni hoteli. Sada je došla ovrha jedinicama lokalne samouprave od bivših vlasnika i stotine apela prema vladama, ministarstvima nisu uložile plodom jer država je prodala hotele, a sad jedinice lokalne samouprave moraju plaćati to zemljište. To je jedan silni problem koji je blokirao mnoge jedinice lokalne samouprave, a i jedinice lokalne samouprave na otocima i za koje nitko ne čuje i jednostavno ne može se naći rješenje. **Zgrebec, Dragica Osoba sam koja sam svoj javni posao počeo u jedinicama lokalne samouprave i tvrdim da smo previše centralizirana država i da uopće jedinicama lokalne samouprave ne ostavljamo dovoljno vlastitih prihoda da bi od tih vlastitih prihoda mogli ulagati u razvoj svoga mjesta. Znači nije općina ili grad mala radi toga što po sadašnjim propisima ima nedovoljno prihoda, nažalost mi bi najprije moralo vrlo jasno odijeliti što su državni prihodi, što su prihodi lokalne samouprave. I sa onim definicijama koje smo do sada kroz razne zakone prenesli ovlasti obvezu financiranja na jedinice lokalne samouprave trebalo bi jasne proračune načiniti i vjerujem da bi vam tada prihodi bili dvostruko veći, opet nedovoljni ali barem dvostruko veći. I tada bi se dio programa koji nije samo financiranje uprave ili nekih javnih funkcija kao što je obrazovanje i kulture vi bite itekako mogli ulagati i stvarati. Prema tome,samo preraspodjela poreznih prihoda može biti rezultat s kojim će se osigurati vaša sredstva. Neprihvatljivo je da nam ta potrebna sredstva daju državne agencije i da vas financiraju jer to nije prava decentralizacija u RH. I mi moramo jednostavno početi otvoreno razgovarati o tom dijelu što znači obveza i da li je dovoljno pokrivena sa vlastitim sredstvima. I naravno onda tu dolazimo do vrlo jasnih pitanja što ćemo sa protupožarnom zaštitom. I očito da u protupožarnoj zaštiti treba biti više solidarnosti i da država država može preuzeti na sebe dio odgovornosti za opću sigurnost pa financirati migraciju tih vatrogasaca sa kopna na more u toku sezone jel je to opća opasnost. U ime Kluba nezavisnih zastupnika kolega Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče, uvažena gospodo zastupnici. Ovo izvješće je za tu 2013.godinu. Ja ću nastaviti ili nadovezati se na ono o čemu je između ostalog govorio i gospodin Slavko Linić. No idemo redom pa ćemo ovako vidjeti da u hrvatskom dijelu Jadrana samo da ih netko spomene imamo 78 otoka, 524 otočića, 642 hridi i grebena, ukupno njih 1244. Ukupna površina otočnog dijela Jadranskog mora je 3259 3259 km, a ukupna duljina obalne crte iznosi 4398 km. Ovdje se na strani 15 govori da je država u razvoj otoka uložila milijardu 409 milijuna kuna proračunskih sredstava i sredstava pravnih osoba od čega su milijardu i 48 milijuna kuna bespovratna sredstva, 360 milijuna kuna ulaganje u obliku kreditiranja. Jasno je da gro novca otpada na Ministarstvo prometa i veze to je tih 348 milijuna kuna jer valja subvencionirati promet, povezanost. Odmah iza toga vidimo da su Hrvatske vode 214 milijuna kuna i Hrvatske ceste 126 milijuna kuna. Zanimljivo da, o čemu je govorio i gospodin Linić da Ministarstvo turizma izdvaja skromnih 10,3 milijuna kuna, a Turistička zajednica

tisuća kuna. To je negdje oko 0,1% ukupnih prihoda turističke zajednice koji iznose preko 600 milijuna kuna. Sramnih milijun i 55 tisuća kuna. S druge strane svi se mi slažemo da je osnovna otočna djelatnost turizam, osnovna gospodarska aktivnost na našim otocima je isto tako turizam. turizam. Osnovna razvojna djelatnost otoka valjda bi morala biti turizam. Budućnost otoka između ostalog je turizam i opstanak otočana ponajviše će ovisiti o turizmu. I sada gledajte, Ministarstvo, još jedanput ću reći turizma, izdvaja 10,3 milijuna kuna a turistička zajednica milijun Zašto to govorim? Jer ta gospoda u Ministarstvu turizma gotovo da nam se rugaju. Oni su za slogan "Croatia full of life", "Hrvatska puna života" izdvojili 2,8 milijuna kuna. Znači za taj falsifikat turistička zajednica platila je 2,8 milijuna kuna a za naše otoke milijun Netko prepiše domaću zadaću, završi u zatvoru. Ovdje se baca novac na nepotrebno i nikome ništa. Ako netko, ne znam, zgriješi za 5 tisuća kuna u ovoj zemlji će se loše provesti. Kada netko opljačka državu za 5 milijardi eura kao što to čine neke banke jasno nikome ništa. Jasno da mislim da je Ministarstvo turizma jedan bitan resor, jasno da mislim da nama taj resor apsolutno treba ali isto tako mislim da bi trebalo neku konverziju učiniti između proračuna Ministarstva turizma od nekih 240, 250 milijuna kuna i prihoda turističke zajednice Republike Hrvatske od nekih 650 tisuća kuna. Problem Ministarstva turizma je nešto drugo uz tu raspodjelu što je to stranačko ministarstvo koje služi za uhljebljivanja kadrova samo jedne stranke koji završavaju kada prestaju obnašati funkciju ni manje ni više nego svi u Ciboninom tornju nedaleko ove sabornice. I onda si čovjek postavlja pitanje koga oni uopće tamo zastupaju, branšu ili kapital. Neću govoriti o imenima.

Turistička infrastruktura u ovoj zemlji stvorena je, složili se to mi ili ne do '90.-te godine, znači u doba pod navodnicima "mraka". Dobro ja se slažem da se tada baš nije moglo slobodno govoriti, ali se moglo puno slobodnije nego danas živjeti. Od '90.-te na ovamo pitanje je koliko je hotela uopće, kampova stvoreno uzduž Jadranske obale i na našim otocima. Renovirali jesu se, novi sagradili nisu. Stalno se pozivamo a između ostalog to čini i ovo izvješće na europsku uniju. Ja bih se čak usudio reći šta god netko mislim ovdje u sabornici da u ovih dvije godine, prvih dvije godine onda nas je više povukla nazad no što nas je gurnula naprijed. Dajemo Briselu nekih 4 milijarde kuna, 4 milijarde kuna se otprilike i vraća ali sve prioritete nam oni određuju. Na strani 10 govori se da smo za gospodarstvo na otocima izdvojili 8 milijuna kuna, pa to je gospodo ništa. Ministarstvo poduzetništva strana 23 ulaže 2 milijuna 695 tisuća i 27 kuna. Ništa. Ministarstvo turizma rekoh ništa, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstvo 14,4 milijuna kuna. To je druga vjerojatno vitalna grana koja bi trebala biti i koja bi trebala otoke vući naprijed. Niti 2 milijuna eura. Ako želimo održati ljude, mi jasno, jasno, prije svega trebamo osigurati tu jednu demografsku obnovu i, a e to je sada malo složenije pitanje, možda kao u Tirolima ili Alto Adigeu i Alto Adigeu nije bitno Koruški Štajerskoj. Svaka obitelj bi trebala biti pod navodnicima tvrtka gdje vam je potrebna između ostalog radna snaga i tako se kroz veći broj djece naprosto održava taj ekonomski supstrat. A da ne govorimo o činjenici da nije dovoljno kada govorimo o porodiljskoj naknadi, pardon, demografskoj obnovi razmišljati samo o porodiljskoj naknadi nego možda bi trebalo za žene koje imaju 3, 4 ili više djece omogućiti da ranije odlaze u mirovinu. Znači mi u ove ključne gospodarske grane turizam, poljoprivredu, ribarstvo, na otocima ulažemo ili te djelatnosti na otocima pratimo sa 30 do 35 milijuna kuna, ako 35 milijuna kuna. Zamislite Ministarstvo gospodarstva uopće nije apostrofirano da izdvaja novac za otoke. I onda se stvarno postavlja pitanje čovjek kako je to moguće. Pa ne mogu svi biti isključivo samo i jedino zaposleni u nadgradnji. Dvije rečenice samo o Brionima jer se i oni ovdje spominju, doduše ne kao Brioni nego kao Brijuni. Brioni su toponim. 2000 godina su se tako zvali, ne znam šta im je trebalo mijenjati naziv. Ovo što predlaže gospodin Zmajlović, daj Bože da zaživi. Ulaganje od 300 milijuna eura. Ali ja u to ne vjerujem. Samo ovi koji rade te studije Horvath and Horvath kaže da to bi bilo moguće kada bi država prije toga uložila ako se ne varam 80 milijuna eura. država nema 80 milijuna eura a oni sigurno u tuđe neće uložiti 300 milijuna eura. Znači ako želimo da se nešto dogodi na Brionima mora prije svega zaživjeti suživot između rezidencije i onog komercijalnog dijela. Jasno Brioni su raj. I zato pozivam i predsjednicu neka ukloni, kada se već do sada to nije učinilo onu sramotnu ogradu između komercijalnog i rezidencijalnog dijela. Jedino tako će, ja bih rekao doći do izražaja puna punina tog otoka. I neka rezidencija, ne znam Vlada, predsjednica ulože kojih par stotina tisuća kuna u onaj Titov muzej jer nitko tko i dolazi na Brione ne dolazi tamo ni zbog pokojnog predsjednika Tuđmana, Mesića, Josipovića nego dolaze zbog nacionalnog parka i veze Tito i Brijuni. Slažem se da rezidencija diže prestiž Brijunima, ali još jedanput onu ogradu, to stalno govorim, treba naprosto ukloniti. Najveći apsurd, a to govori da moramo promijeniti politiku do Bruxellesa je izražen na ovoj strani 43. Ja ću to financirati. Mreža za zaštitu kitova i morskih kornjača u Jadranu, NETCET. Projekt je financiran iz pretpristupnog instrumenta Europske unije IPA Adriatic, programom prekogranične suradnje 2007.-2013. Ukupni iznos donacije za hrvatske partnere je 599 144 eura, za Državni zavod za zaštitu prirode 160 u zagradi stoji milijun 212 tisuća kuna plus onih 4,6 milijuna kuna itd., itd. Opći cilj projekta je uspostaviti suradnju, ojačati mrežu institucija uključenih u zaštitu kitova i morskih kornjača na Jadranu. Aktivnost projekta odvija Dubrovačko-neretvanskoj, Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj, Šibenskoj itd. županija. Znači, za kornjače i kitove 5,8 milijuna kuna. Recimo to je tri puta više no što u otoke 2013. 2013. ulaže Ministarstvo poduzetništva. O tome se zapravo gospodo radi. 2 milijuna kuna ulaže Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo branitelja 357 000, graditeljstvo 358 000, Ministarstvo okoliša 357 000, i 667 tisuća. Više ulažemo za kornjače i kitove nego naprosto za zdravlje naših građana. Ja znam da su nama kornjače i kitovi bitni, ali u Hrvatskoj nažalost ponekad bolji tretman imaju životinje nego ljudi i zato mislim da bi se stvarno moralo drugačiju ponekad politiku voditi prema prema i Bruxellesu i koncentrirati na ono što je bitno, što je životno, što je egzistencijalno i što će omogućiti opstanak građanima ovih prostora da nastave živjeti tamo gdje su vjekovima i živjeli. Još jedanput ću reći, da, sve to treba štititi, treba štititi medvjedicu. Eto u Istri se ona nanovo pojavila na Cresu, apsolutno da. Medvjedica nam se vratila, a s druge strane industriju smo prognali iz naših obalnih gradova. Najbolje utrošen novac u ovom izvješću je strana 45, tu je 15 milijuna kuna za samozapošljavanje. To je najbolje utrošen novac. Sav novac, pod navodnicima sav novac, da me ne bi netko krivo shvatio, bi morao ići upravo u te svrhe nekog samozapošljavanja plus jasno predmet povezivanja zdravstvo, školstvo itd. Pod zapošljavanjem mislim malo obrtništvo, poljoprivredu, turizam, gospodarstvo, ribarstvo, stočarstvo, ugostiteljstvo, jer onaj koji će tamo uložiti 100 000 nečega taj će se sigurno za to i boriti da sačuva i da mu to opstane. Hrvatska kada gledamo ovako milijardu i 400 milijuna kuna daje velik novac, ali kao što je govorio i gospodin Slavko Linić, ovaj novac treba na neki način preraspodijeliti, usmjeriti ga više u ono što je vitalno vitalno iako, još jedanput ponavljam, od proračuna Republike Hrvatske koji iznosi 114 milijardi kuna, milijardu 400 milijuna kuna, koliko je to, to je 1,nešto posto. Nisu to mala sredstva, iako razumijemo da bi trebalo sredstva i daleko više. I zadnje, Europska investicijska banka, strana 84, Razvojna banka Vijeća Europe strana 85. Dobro je da se ovdje apostrofira i njihova uloga o kreditiranju ili davanju zajmova, ali bi bilo dobro da se možda još jedanput apostrofira i kakvu su štetnu ulogu npr. imale te Raiffeisen … Raiffeisen … koje su doslovce "opelješile" 15 do 20 tisuća domaćinstava na tlu Republike Hrvatske putem njihove nelegalne aktivnosti na ovim prostorima. Sve u svemu, jasno, nije moguće sve sadržaje koliko god bi mi htjeli smjestiti na otoke, kamoli Bože da svaki otok može imati takoreći i neku malu opću bolnicu itd. Međutim, to nema i Kanada i zato bez obzira na sve izvješće je korisno, ali se slažem da prioritete bi možda trebalo drugačije apostrofirati ili odrediti s naglaskom upravo na samo opstojnost obitelji koje će pokretati gospodarsku aktivnost da oni, njihova djeca mogu ostati na tim biserima Republike Hrvatske. **Zgrebec, Dragica (Reformisti)** Kolega Kajin, djelomično se slažem s vama da je neracionalno ulagati u kitove dok ne ulažemo dovoljno ili dostatna sredstva u bodule, dakle u domicilne stanovnike koji cijelu godinu žive na otocima. Ja ću vam kao primjer navesti te neracionalnosti jedan primjer za koji su me molili mještani najmanjeg naseljenog otoka na Jadranu, to je otok Ošljak, udaljen je svega 2,5 milje od Zadra, dakle nešto manje od duljine plivačkog maratona za školu plivanja Zadar preko. Vozi se s njim 10 do 15 ili 20 minuta trajektom do tog otoka. Po posljednjem popisu birača imaju 63 stanovnika jer nikoga mlađeg od 18 godina niti nemaju na otoku. To je otok bez dućana, bez trafike, bez prometa, bez ceste, bez puteva. Imaju staze doduše. Međutim, oni su povezani sa kopnom četiri puta dnevno trajektom i to trajektom koji sada ide iz Gaženice na otok Ošljak, jer brzi brod koji vozi iz Zadra za Preko ne može pristati na ovom otočiću. Oni više nisu u mogućnosti otići po spizu u Zadar i vratit se sljedećom trajektnom linijom. Ovaj problem mislim da uopće nije teško riješiti, ali očito nema dovoljno komunikacije, jer se ne obraća pozornost na te male otoke na kojima je mali broj stanovnika, a vama je svima poznato da su to uglavnom ljudi koji imaju više od 60 godina.

ali želim nešto drugo reći. Da ponekad dobivamo novac ili dolazimo lakše do novca, iskazujemo više razumijevanje za kitove, kornjače, nego naše bodule. Sve je to dio našega na neki način reći ću tog prostornog identiteta. Sve to treba sačuvati, ali valjda svi se slažemo da prije svega treba sačuvati ljude bilo da je riječ o Ćićima gore na Ćićariji, bilo da je riječ o bodulima, bilo da je riječ o ljudima u Zagori ili Slavoniji. O tome se zapravo radi. Lakše ponekad dolazimo do novaca iz EU za zaštitu flore, flore, faune nego za rješavanje potreba naših građana. I zato bih čak isto molio da se naprosto ta politika prema Bruxellesu na neki način u tom dijelu korigira. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ali kolega Kajin, kitovi, kornjače i medvjedice ne ugrožavaju čovjeka, on njih ugrožava. **Damjanac, Ada (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Kolega Kajin, drago mi je da ste spomenuli Brijone počevši od samog njihovog naziva nisu Brijuni nego su Brijoni tradicionalno. Ali da kažem da ne spadaju oni u tu kategoriju na žalost jer tamo stanovnika nema od '47. na dalje, a praktički posljednji stanovnici od '56. Iako smo mi govorili da Brijoni kao takvi trebali bi biti značajan turistički potencijal. Istina, oni jesu rajski otoci kako god ih nazvali prekrasne prirode, međutim moramo se najprije opredijeliti što s njima. Da li su oni samo nacionalni park, da li su rezidencijalni dio, da li su oni predviđeni za elitni turizam ili za izletnički turizam. Trebali su biti sastavni dio projekta Brijuni riviera za ekskluzivni turizam, ali vrlo teško se to sve zajedno može pomiriti. Već je bio jedan natječaj, međutim investitora nema jer ulaganja u Brijune su prevelika jer tamo nema ni infrastrukture, one osnovne infrastrukture. Prema tome, potrebna su značajna sredstva za uložiti, a pitanje kako, tko i kada. I još jedan problem koji možemo spomenuti kod Brijuna to je njihova teritorijalna pripadnost. Na žalost oni kao takvi su udaljeni Fažanskim kanalom od općine Fažana, ali teritorijalno pripadaju na žalost gradu Puli koji nema sluha za ulaganje u Brijone. Sve ono što ide prema Brijonima ide iz Fažane, a da Fažana od toga nema ama baš nikakve koristi osim stampeda izletnika i osim smeća na žalost koji ti izletnici ostavljaju. Ali na žalost ne ostave niti jednu kunu za jednu kavu popit u Fažani. Hvala lijepa. Odgovor na repliku Jakša Puljiz. Upravo na tom primjeru mijenjanje toponima vidi se odnos do Istre devedesetih godina. Kome je palo uopće na pamet ne samo da Brijone prekrsti u Brijune, nego da i jednu bangu prekrsti u jednu krasnicu. To je bio rezultat jednoga vremena i želim vjerovati da još uvijek ima prostora, da ima vjere u ovoj državi da se naprosto uvažen zahtjevi recimo tog domicilnog stanovništva. Ako taj toponim Brijoni brani načelnica gospođa Damjani općine Fažana koja je u nekoliko mandata dobila tamo izbore, onda budite uvjereni da je to i stav dominantnog dijela stanovnika ne samo njene općine, nego i građana Istre. Točno, do godine '47. dok se nije tamo dogodila rezidencija bilo je i jedno naselje, naselje gdje su živjeli ljudi koji su nakon toga ili optirali put Italije ili su preselili na kopno da bi ondašnja jugoslavenska vrhuška eto uživala u miru i Ja osobno smatram da Brijoni kao takvi mogu biti i nacionalni park i da tamo ima mjesta i za elitni turizam i za izletnički turizam i za rezidenciju i da to može u jednom suživotu, u jednoj kohabitaciji egzistirati. Ali ono što je prvotno što bi trebalo učiniti maknuti onu sramotnu ogradu koja Brijone dijeli na komercijalni i rezidencijalni dio. Otvoriti otok otok svima, da slobodno mogu dolaziti, prolaziti, šetati, razgledavati, a najviši najviši dužnosnici neće se trebati bojati kao što se ni ne boje za vlastitu sigurnost. Zahvaljujem. Samo kratko reagiranje vezano za temu kitova i morskih kornjača, mislim da se razumijemo. Meni je jasno što ste htjeli reći uvaženi zastupniče, ali činjenice su te da se u ovom slučaju radi o jednokratnim projektima koji su financirani iz međunarodnih izvora. Dakle, projektima zaštite prirode koje provode državne institucije i to projektima prekogranične suradnje znači o zajedničkim projektima koji se provode sa nizom europskih zemalja sa ciljem zaštite specifičnih morskih vrsta i staništa, a ne o stalnom ulaganju iz državnoga proračuna. Mislim da to zaista treba naglasiti, to je jedna bitna razlika kad govorimo o zaštiti prirode u ovom slučaju i ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i gospodarstvo koji predstavljaju permanentni izdatak odnosno ulaganje iz državnih izvora. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Tonka Ivčević. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, poštovani gospodine Barišić, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima za 2013. godinu i njega će naravno klub SDP-a i podržati. ovu raspravu obvezuje nas članak 38. Zakona o otocima i dobro je da svake godine u ovom Visokom domu raspravljamo o ovoj temi, da analiziramo provedbu zakona kako bi svakako mogli donijeti konkretne i kvalitetne zaključke te ih usmjerili u budući razvoj otoka u cilju što boljeg življenja na njima. To danas kroz ovu raspravu činimo i nadam se da će ministarstvo svakako prihvatiti neke prijedloge i rasprave koje su ovdje danas rečene i da će se usmjeriti na izmjene Zakona o otocima u budućem razdoblju, što je svakako nužno. I unatoč tome da se u hrvatske otoke kontinuirano ulaže u prosjeku oko 1,5 milijarda kuna godišnje ne možemo reći da smo zaustavili depopulaciju i da je kvaliteta života na otocima značajno bolja. Ona zasigurno je bolja, bolja je povezanost, bolja je komunalna infrastruktura, ulaže se u prometnice na otocima, u vodoopskrbu i odvodnju, izgradnju dvorana i vrtića. Međutim, svim dosadašnjim mjerama nismo potaknuli ozbiljniju proizvodnju na otocima i stalno zapošljavanje. U provedbi Zakona o otocima svojim proračunskim sredstvima sudjelovala su skoro sva ministarstva i veliki broj tvrtki iz javnog sektora, a u ovom izvješću dodani su i novi subjekti čiji podaci su relevantni i važni za ulaganja na otocima. Većina ministarstava povećala je svoja sredstva u odnosu na 2012. godinu, premda su ona u ukupnom iznosu smanjena za cca 20% a na razini su prosjeka prethodnih godina. S obzirom na krizu koja nas je zadesila i da su sva ministarstva morala dodatno štedjeti mogu reći da kao otočanka mogu biti zadovoljna budući da ono što je otočanima najvažnije, a to je otočna otočna povezanost, nije smanjena, odnosno frekvencije prometovanja na svim linijama su ostale iste. Ovim je Vlada pokazala da se brine o unapređenju sustava pomorskog povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno kao jednog od najbitnijih elemenata otočnog održivog razvoja i temeljne pretpostavke za vođenje otočne razvojne politike. Za 2013. godinu je značajno napomenuti da je proveden najobuhvatniji proces dodjele koncesija za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu. Tako su potpisani koncesijski ugovori za 23 trajektne, 15 brzobrodskih i 7 klasičnih brodskih linija temeljem kojih će iste održavati do 31. prosinca 2016. godine. Koncesioniranje linija do kraja 2016. osigurana je puna zaposlenost kapaciteta svih hrvatskih brodara koji obavljaju javni linijski promet koji obuhvaća čak 54 državne linije. Žao mi je što su smanjena sredstva putem kreditiranja HBOR-a, što svakako navodi na zaključak da su smanjene gospodarske aktivnosti na otocima. Ovo ukazuje na teže uvjete poslovanja gospodarstva na otocima koje ne uspijeva zadržati potrebnu razinu ulaganja kako bi opstalo i nastavilo s razvojem iako smatram da otoci imaju puno veći potencijal i mnogo neiskorištenih resursa koje je potrebno usmjeriti u razvoj. Zato nisu važna samo sredstva iz proračuna, itekako su važni i zakoni koje donosimo u ovom Visokom domu, a koji mogu utjecati na bolju gospodarsku klimu i nove investicije u RH pa tako i na otocima. Jedan od takvih primjera je izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je Vlada jučer uputila u saborsku proceduru i kojeg itekako podržavam jer će omogućiti mnogim privatnim iznajmljivačima pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta na kojem je objekt izgrađen a što predstavlja veliki problem posebno na otocima. Ove izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti također pružaju mogućnost produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata što će svakako obrtnicima omogućiti i veću zaradu. Također je potrebno provesti veću decentralizaciju sredstava kako bi jedinice lokalne samouprave na otocima ojačale i samostalno mogle ulagati u razvoj svojih otočnih resursa. Dobar primjer, iako nedovoljan, su sredstva povrata poreza na dohodak ustupljen otočnim jedinicama lokalne samouprave koji su sa 15,5% povećana na 16,5%. Iz ovih sredstava je u 2013. godini financirano 20 kapitalnih projekata u ukupnom iznosu od skoro 45 milijuna kuna. Ovdje apeliram i da se donese novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama kako bi se sredstva uprihođena od koncesija na pomorskom dobru pravednije raspodijelila te kako bi prihod nastao od gospodarenja na pomorskom dobru ostao u jedinicama lokalne samouprave u kojima je i ostvaren. Još bih se osvrnula na pripremu temelja na korištenje sredstava iz fondova EU, odnosno na stvaranje baze projektnih ideja na području otoka RH tzv. "projekt otoci". Projekt otoci kojeg provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave ima za cilj korištenje sredstava iz fondova EU na otocima kako bi se podigli kapaciteti svih uključenih i zainteresiranih strana iz javnog i civilnog sektora te bi se projektne ideje u budućnosti osmišljavale i formulirale vlastitim kapacitetima. Dakle, od same ideje pa do aplikacije. Ovaj ambiciozan projekt ministarstva, dakle ima za cilj izradu kataloga identificiranih i razvojnih projektnih projektnih ideja sa potencijalno značajnim učinkom na razvoj određenoga područja, te razradu idejnih rješenja i studija o predizvodivosti, analizu troškova i koristi za sve odobrene projekte ideje. Ovdje je važno uspostaviti učinkovitu međusobnu suradnju aktivnim sudjelovanjem svih zainteresiranih strana uz podizanje razine stručnosti. Bez ovakvog pristupa i podrške Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU male otočne zajednice neće biti u mogućnosti privući sredstva iz fondova. Nadam se da će projekt Otoci saživjeti, da će se imenovati projektni timovi i da ćemo sredstva biti u mogućnosti potpuno iskoristiti. U nadi da će biti tako zaključujem ovu raspravu i zahvaljujem. Petar (Reformisti)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice Ivčević, vi ste jako dobro primijetili kao osoba koja to zna ono što kaže uživo in vivo kao otočanka da bez obzira što se svake godine temeljem posebno Zakona o otocima milijarde kuna u gotovo istim iznosima upumpavaju u otoke, da na otocima imamo depopulaciju. Smatrate li da je razlog tome zapravo slabo gospodarstvo na otocima, nedostatak radnih mjesta i da li se možete složiti sa mojom konstatacijom da bi i druga ministarstva bez obzira na odredbe ovog zakona i na ova sredstva i programe koji se provede trebali pri donošenju svojih zakona i akata voditi računa? Navest ću primjer, kad se donosila Natura 2000.onda smo ubili na otocima šansu za jedan od najvažnijih razvojnih potencijala a to je marikultura. I bez obzira što je Ministarstvo zaštite okoliša s više strana a i moje osobno upozoreno na tu činjenicu do dana današnjeg nije se napravilo ništa. Mi smo danas u situaciji da RH koja bi mogla posebice na otocima biti jedan od najvažnijih proizvođača u marikulturi na europskoj i svjetskoj razini zbog odredbi Nature 2000.ne može više uspostavljati novo uzgajalište. Doveli smo stvar do apsurda. To je samo primjer koji navodim da bi shvatili potrebu da kad se donose određene stvari da se gledaju šire i da se konačno u Hrvatskoj vladi, ne samo ovoj, nego i onima dosada koje su imale istu boljku, počne multidisciplinarno sagledavati stvari. Hvala lijep. otoka. Mi sada imamo situaciju da imamo nažalost propale hotelske kuće na otocima, da se one provode putem Stečajnog zakona koji je za svih isti, da su to uglavnom hotelske kuće koje su u većinskom vlasništvu države i da su ti dugovi hotelskih kuća zapravo prema istoj toj državi. Ono što mi otočani tražimo to je mogućnost prebacivanja potraživanja udjela i povećavanje znači imovine same države i da se ti hoteli onda kvalitetno prodaju. Moje mišljenje dok se taj postupak ne provede da mi nećemo ni kvalitetno privatizirati hotele. A ovaj slučaj imamo na otoku Visu i na otoku Hvaru koji je itekako izražen i kojega brzo moramo riješiti. Bez da mi naše hotelske kuće uredimo i povećamo njihove kapacitete i unaprijedimo ih na minimalno četiri zvjezdice razvoj gospodarstva i ovim sredinama kao što su Starigrad, Vis i Komiža neće biti Ovakve situacije imamo i na području sjevernojadranskih otoka. I svakako je evo kažem potrebno sagledavati zakonsku regulativu na otocima kroz sve zakone. Ovdje bih samo kratko istakla još jedan problem, Zakon o poticajnoj stanogradnji koji daje istu cijenu za građenje i na otocima i na kopno. Nažalost građene na otocima je čak 20% skuplje nego što je to na kopnu. I sada imamo problem u provođenju projekata izgradnje znači takvih objekata. To je jako izražen problem i to isto tako moramo rješavati. Hvala.

upućivala na račun HBOR-a na posebnom računu. Vi kao gradonačelnica Komiže znate da to više nije tako. Dobili ste obavijest od Ministarstva regionalnog razvoja da je to sada izmijenjeno na način da su ta sredstva postala sredstvima državnog proračuna za državnu riznice. Iz tog razloga ono što nije dobro i što sam očekivao da ćete upozoriti zamjenika ministra a to je da sada jedinice lokalne samouprave ne mogu tim novcima raspolagati, da su novci na sredstvima državnog proračuna i samo one otočne jedinice lokalne samouprave koje su nastavile projekte za koje su već ranije dobile suglasnost mogu se financirati. Ostale jedinice lokalne samouprave a tih je puno veći broj s obzirom da Ministarstvo napravilo, nije donijelo postupovnik, pravilnik kako god ga možemo nazvati jedinice lokalne samouprave kojima ti novci temeljem zakona pripadaju s njima ne mogu raspolagati. To mi je neshvatljivo ja sam očekivao da će zamjenik ministra u svom uvodnom obrazloženju naznačiti gradonačelnicima i načelnicima odnosno jedinicama lokalne samouprave na otocima kada će se taj konačno pravilnik donijeti jer brojne jedinice lokalne samouprave u ovom trenutku su blokirane i tim novcima, te novce koji su inače njihovi prema zakonu s njima ne mogu raspolagati pa bi bilo dobro da smo eto i u tom djelu to posebno izdvojili. Ja bi i zamolio gospodina Puljiza da kaže kada će se konačno donijeti taj pravilnik kako bi se brojni infrastrukturni projekti koji u ovom trenutku se financiraju iz tih sredstava doista započeli izvoditi i financirati.

gdje nas je obavijestilo da ćemo i dalje moći raspolagati sredstvima i da je u tijeku upravo donošenje pravilnika. Mi ta sredstva koristimo za sufinanciranje projekata kada imamo od određenih ministarstava 80% ili 60% odobrenih sredstava i ova sredstva su nam itekako dobrodošla da upravo to sufinanciranje od strane jedinice lokalne samouprave zatvorimo i tako isfinanciramo i zatvorimo financijsku konstrukciju za velike kapitalne projekte koje provodimo u u gradovima. Dakle evo pitanje dana kada će to biti uređeno i kada ćemo svi moći povlačiti ova sredstva. Zahvaljujem. Što se tiče naputka, riječ je o naputku koje Ministarstvo financija treba pripremiti u roku od dva tjedna najkasnije će naputak biti pripremljen. A što se tiče samih upita, većina upita koje dolaze odnose se na postojeće projekte, jako je mali broj upita za nove projekte tako da na terenu nema prepreka što se toga tiče. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Nije prisutan, klub gubi pravo rasprave. I u ime Kluba zastupnika DC-a Novog vala i Narodne stranke reformista kolega Petar Baranović. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine zamjeniče sa suradnikom, dame i gospodo. Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima iz 2013.godine. 1.maja je u petak idući, kako funkcionira hrvatski politički sustav rad u ovom Parlamentu, suradnja između Parlamenta i izvršne vlasti i to nije tako sada, to je tako tako 20 godina. I sada kada bi mi iz ovoga izvješća spoznali da radimo kardinalne greške, sudbinske o kojima ovisi egzistencija, život u konkretnom slučaju desetaka tisuća ljudi onda bi mogli konstatirati da je do momenta kada možemo upaliti alarm prošlo dvije godine i da smo od momenta počinjenja greške do momenta reakcije izgubili dvije godine vremena u kojima se to jednako tako odvijalo. I sada ćemo mi raspravljati 2013., mireći se sa činjenicom da nismo ništa poduzeli ni u 2014. niti u prvoj polovici 2015., to bi bilo nešto što se prvo da iščitati kada uzmete ovaj papir u ruku. Hrvatski otoci nešto što bi svaka zemlja na svijetu poželila, a nema ih nitko, ima ih samo Hrvatska, tradiciju života na njima takvima takvima kakvi jesu ima samo Hrvatska. Nešto slično ima Grčka, malo je svjetskih zemalja. i otoci koji doživljavaju priče evo baš na primjeru Komiže, naše kolegice Tonkice nekad 6 fabrika punih svita, radnika, zaposlenika, kale pune dice. Danas kada dođete na Komižu lipo je jedino liti roniti, zimi baš i nije sjajno. Zašto je to tako? Upumpava ova država milijarde kuna u otoke, ima čak i poseban Zakon o otocima, međutim rezultat je vidljiv i o njemu je kolegica Ivčević govorila, to je depopulacija otoka, njihovo gospodarsko atrofiranje i zapravo jedan potpuno izvjestan rezultat, a to je da kroz vrijeme broj otoka koji postaju pusti je veći, a broj onih koji je naseljen na kojima ima još života je manji. Gdje griješimo? Nevjerojatna je činjenica da država u svom posjedu i danas na otocima ima nekretnine koje su nastale kao plod gospodarskih aktivnosti poduzimanja bivšeg sustava koje su nastale za potrebe nekih drugih službi bivšeg sustava i da na većini hrvatskih otoka takve nekretnine koje imaju realnu uporabnu i financijsku vrijednost i danas stoje van funkcije, 20 i nešto godina od osamostaljenja Hrvatske države i punih 20 godina sada će biti od završetka vojnih operacija. Agencija za upravljanje državnom imovinom ili sada Državni ured za upravljanje državnom imovinom kako god se zvali, imaju u svom kontinuiteta nemaju imena, imena su se mijenjala samo je jedno ostalo vječno, ne damo, ne može i ne damo. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama još se prije 7, 8 godina uočilo da su potrebne promjene pa je bivša vlada izbacila 3 ili 4 prijedloga zakona. Pa je došla ova Vlada sa najavom da će donijeti zakon 2011.godine se ušlo u mandat koncem, došli smo do kraja mandata zakon još uvijek nije na saborskim klupama, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Jedan od temeljnih funkcionalnih Zakona za hrvatske otoke, jedan od temeljnih zakonskih dokumenata koji regulira šta se i pod kondicijama uopće može suvislo graditi na hrvatskim otocima. I onda strateške greške, pokušavamo kompenzirati upumpavanje novaca u infrastrukturne projekte, u razvoj cestovne mreže, u programe hrvatski otočni proizvod misleći mislimo valjda da ćemo tako na takav način vratiti život na otoke, a propuštamo najbitnije stvari. Milijune kuna ulažemo u dovoz vode na otoke, a zapustili smo gusterne na otocima. Po otocima pada kiša i odlazi u more, na otocima nema dovoljno vode za poljoprivredne površine, nema dovoljno vode za turizam. A mi plaćamo vodonosce i onda nas kubik vode na šibenskom Žirju košta 70 kuna. Mogli bi im coca-colu dati za te novce. Šta mi zapravo dame i gospodo radimo? Kakvu mi politiku vodimo? Zna li u hrvatskoj politici zadnjih 20 godina lijeva što radi desna i je li u hrvatskoj politici i u političkom sustavu Vlada u zadnjih 20 godina funkcionirala kao jedinstven tim koji kompleksno i detaljno sagledava pojedine probleme? Odgovor je ne. Odgovor je ne. Malo prije navedeni primjer. Donosi se Natura 2000. za koju se zna da reducira mogućnost ribolovnih aktivnosti i da reducira mogućnost marikulture. Hrvatska koja je zemlja mediterana prije 35 godina učila tehnologije marikulture danas proizvodi 8 tisuća tona a jedna Grčka proizvodi 150 tisuća tona brancina i orade. A mi smo sebe u momentu kada drugo ministarstvo donosi nacionalni strateški plan za razvoj marikulture od strane Ministarstva zaštite okoliša limitirali i vezali si ruke jer u Naturi jasno piše. Daljnja mogućnost samo na postojećim lokalitetima. Bilo koji novi lokalitet ne dolazi u obzir. Tako smo poslali papire u Brisel. Onda dođete u ministarstvo i to im predočite, oni kažu a znate to što smo poslali u Brisel, to je malo nezgodno sada mijenjati, šta ćemo sada. I onda mi raspravljamo zato je mladih ljudi, radno sposobne radne snage na otocima manje. Hoteli propali u privatizaciji i stoje izvan funkcije ili se o njima nikako ne radi. Marikulturu i ribarstvo smo zatukli Naturom. Tvornicu sardina iz Komiže smo prodali u Niš, da u Nišu se konzerviraju sardine u sopstvenom sosu. I pričamo o politici na otocima. I o tome šta smo 2013. radili, pričamo danas uoči 1. maja 2015., vjerovali ili ne za Ripleya, to je definitivno za Ripleya. A prava istina je, da smo toliko razradili sustav da u određene programe ubacujemo desetke milijuna kuna, konkretno i primjenom ovoga zakona a da na Žirju zimi ne radi dućan jer mu je skupo funkcionirati na Žirju. A znate zašto mu je između ostalog skupo funkcionirati na Žirju? Zato šta kamioni koji dopremaju osnovne životne potrepštine na otoke plaćaju punu cijenu transporta do otoka. Samo oni kojima je firma registrirana na otoku imaju određene subvencije ali svaki dobavljač robe za dućane najosnovnije mješovite robe na hrvatskim otocima plaća punu cijenu transporta. I taj nesretni otočanin, izoliran na otoku u zimskim mjesecima koji je hendikepiran za čitav niz benefita koje uživa građanin na kopunu još mora jogurt i kruh plaćati do 20, 30% skuplje nego što je to u dućanima na kopnu. Jesu to stvarno tolike pare ili možda možemo ne znam iz ovih silnih potpora koje smo upumpali a nisu baš dale neke posebne rezultate, nemojmo se lagati, možemo li uštipnuti malo, toliko malo koliko treba da svaki građanin ove zemlje pa i tih par tisuća staraca koji su ostali na malim otocima ima ustavom zagarantiran status jednakih prava građanina RH-a? Ili ćemo se baviti popularnom kozmetikom pa ćemo pričati kako smo ne znam u neke programe koji su navedeni ovdje uvalili toliko milijuna kuna, toliko milijuna kuna? Hoćemo li dovesti u red državnu firmu koja se zove Jadrolinija pa njima isplatiti 10 milijuna kuna manje, uvaliti ih u najnužnije stvari? Ili ćemo zatvarati oči pred činjenicom da kao i u svakoj državnoj firmi se gospodari jednako kvalitetno? Da ne navodim sada primjere kao čovjek iz pomorskog sektora a znam ih do taktičke razine. Do razine važa od piture. Zato malo otvorimo oči i o hrvatskim otocima porazgovarajmo šire od samih brojki koje su pohvalne i šire od samih odredbi ovih Zakona o otocima jer Zakon o otocima je donio određene benefite tim otocima. I regulirao je neke elemente i mehanizme skrbi o otocima, otočanima ali nije riješio problem koji je potpuno evidentan a to je da su groblja sve to više puna a da se djeca u osnovnim školama na otocima broje na prste. Hvala lijepa. potpredsjednice. Kolega Baranović i vi i ja i svi prethodnici spominjali su iseljavanje iz hrvatskih otoka. Moje mjesto, dakle ja dolazim, Blato je prije tri dana obilježilo 90.-tu obljetnicu jednog velikog strašnog egzodusa koji se dogodio 21. travnja 1925. godine kada je samo u jednom danu iz Blata iselilo 1200 ljudi. A te 1925. godine je iselilo iz Blata 3000. ljudi, tada je imalo Blato 10 tisuća stanovnika. Prema tome prilično smo dobro upoznati što to znači depopulacija, što to znači egzodus sa hrvatskih otoka. Točno je da je Zakon o otocima donio određene subvencije, poboljšice ali prvenstveno u izgradnju otočne infrastrukture. Nacionalni program razvitka otoka koji je donesen …/Govornik se ne razumije./… je u tom smislu konzumiran. Hrvatski otoci traže novu Strategiju održivog razvoja hrvatskih otoka. Ja zamjeram ministarstvu koje je 2012. godine, čini mi se, imali smo točno vijeće na Korčuli, najavilo novi strateški dokument za razvoj hrvatskih otoka. I dobro je i postavljen, jedan strateški dokument koji je dobro postavljen, koji je trebao sada u toj drugoj fazi razvoja hrvatskih otoka krenuti prema poticanju gospodarskog razvoja na otocima. I ribarstvo koje ste vi spomenuli i poljoprivredu i turizam, dakle sve one autohtone djelatnosti koje doista na otocima mogu funkcionirati i koji bi predstavljali budućnost hrvatskih otoka. Očekivali smo, ja sam očekivao da će se i danas gospodin u svom uvodnom izlaganju osvrnuti da li ministarstvo doista planira, da li je napravilo bilo kakav prednacrt ili nacrt tog dokumenta kojega bi raspravili u Hrvatskom saboru i onda se očitovali doista o budućnosti otoka kako ne bi se ponovila, što sam maloprije rekao, ta kobna 1995. godina. u svom sam izlaganju kazao što mislim gdje smo danas, najbolje ilustriravši to činjenicom da o provedbi Zakona iz 2013. govorimo u 2015. U toj konstataciji jako puno toga stoji, jer čak i o prošlosti govorimo sa velike povijesne distance, a nismo otvorili raspravu o budućnosti referirajući se na stvarno stanje i stvarne trendove na hrvatskim otocima. Hrvatska politika mora donijeti odluku što želi sa hrvatskim otocima. Kad da jasnu odluku i odgovor što želi s hrvatskim otocima onda možemo raspravljati o mjerama svih ministarstava, jer kad je život na otoku kao izoliranoj sredini u pitanju onda je svako ministarstvo resorno. Ne samo ministarstvo kojem je zamjenik gospodin Puljiz, nego i sva ostala ministarstva su resorna ministarstva hrvatskih otočana i moraju dati odgovor na to kompleksno pitanje. Hvala lijepo. Poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Baranović, ja ću se složit sa kolegom Bačićem. Apsolutno je potrebna nova strategija vezana za razvoj otoka, a u sklopu toga potreban nam je i novi, odnosno na neki način osvježeni Zakon o morskim lukama i pomorskom dobru, posebno zato što pomorsko dobro predstavlja ono neprocjenjivo bogatstvo Hrvatske koji može biti potencijalni gospodarski motivator gospodarskih aktivnosti u Hrvatskoj, ali potrebno je napraviti registar pomorskog dobra, odnosno katastar pomorskog dobra koji je jednako važan, jednako vrijedan kao i katastar nekretnina. Do sada Hrvatska nije imala hrabrosti napraviti, namjerno kažem nije imala hrabrosti jer čini mi se da je opasan posao napraviti katastar pomorskog dobra. To je čudo jedno koliko je to opasno, a ustvari i najvažnije jer to je dio zemlje, neprocjenjivi dio zemlje koji je praktički potencijalno vrlo gospodarski propulzivan. **Baranović, Petar (Reformisti)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Buka je imanentna i prirodna za trenutak kad počinje glasanje izgleda. Uvažena kolegice Škare-Ožbolt, potpuno ste u pravu kad kažete da je potrebno napraviti i registar i donijeti konačno zakon, odnosno katastar Pomorsko dobro je ne samo najveći i jedini razvojni resurs hrvatskih otoka nego je najveći resurs generalno Hrvatske države. U državi koja bi pametno i odgovorno vodila svoju politiku činjenica da 3,5 godine čekamo za donošenje novog Zakona o pomorskom dobru najbolje svjedoči koliko ozbiljno političke elite vode ovu državu. Hvala lijepo. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Baranović, da se prihvati vaš stav u vezi prijevoza na otok da bi otočki prijevoznici bili u tako lošoj situaciji da bi imali još jednu grupaciju privatnika koji bi imali dosta lošiji život, jer ti ipak otočki prijevoznici imaju jednu beneficiju na ostale tako da mogu jeftinije i to i sufinancira njihov rad … primanja.

Dućani tvrtki koje prevoze hranu i osnovne potrepštine na hrvatske otoke i plaćaju pri tome veću cijenu, odnosno cijenu koja je komercijalno zacrtana pa samim time i povećavaju cijenu opskrbe na otocima za otočane nisu nikakva konkurencija prijevoznicima na hrvatskim otocima. A da je ono o čemu sam pričao utemeljeno svjedoči činjenica da je svaka vrsta usluge i robe na hrvatskih otocima skuplja od 10 do 20% u odnosu na kopno. Time diskriminiramo sve hrvatske otočane pa tako i prijevoznike, rijetke prijevoznike koji se bave tim poslovima na otoku. Hvala lijepo.

Hvala i vama.